välja. Täpsustuseks veel niipalju, et Riigikogu juhatus on saanud ka vastava sisuga kirja, kus küsitakse sedasama, ja Riigikogu juhatus oma homsel istungil arutab seda. Aga antud juhul me ei näinud küll võimalust teistmoodi toimida.Martin Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta!

üldse sellisel viisil tõlgendada ja viidata, et ühe [algataja] taganemise puhul kukub algatus üldse menetlusest välja. Siin on täiesti selges eesti keeles kirjas, et ei kuku välja. Aga mul on väga hea meel, et juhatus seda homme arutama hakkab, ja ma palun, et te juhinduksite seadusest ja mitte mingitest kõhutunnetest või kommentaaridest. Aga ma tahaks tänase päevakorra kohta teha ettepaneku. Algselt pidi komisjoni ettepanekul seesama eelnõu olema selle nädala päevakorras teisipäeval.

kohta! Nii. Järgnevalt Helle-Moonika Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Jaa! Olge hea, selgitage mulle ära ja kinnitage või lükake ümber, kas ma olen õigesti aru saanud, et kodu‑ ja töökorra seadus on samasugune seadus seadusandluse mõttes nagu näiteks põhikooli‑ ja gümnaasiumiseadus.

ilmunud kommentaari. Kommentaar oleks just nagu vägevam asi kui põhiseadus, põhiseaduse paragrahv. Töö‑ ja kodukorraga on meil täpselt sama lugu: kommentaar oleks nagu kõvem asi kui põhiseadusel põhinev töö- ja kodukorra seadus. Kuidas see ikkagi võimalik on, et suvaline kommentaar, mis on jumal teab missuguse juristi fantaasiast sündinud, on meil kõvema autoriteediga kui seadus ise?

Aitäh, hea kolleeg! Ma siiski pean viitama meie kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 154, mille järgi võib Riigikogu avalduse, deklaratsiooni ja pöördumise eelnõu esitada vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust. koosseisust. Nagu ma juba eelnevalt teile kinnitasin, kuna Martin Helme on meile sellekohase küsimuse saatnud, siis Riigikogu juhatus arutab seda homme juhatuse istungil.Head

Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!

Minul tekib küsimus, mida siis Riigikogu juhatus nüüd arutama hakkab. Kas Riigikogu juhatus hakkab arutama seda, et seadus ei kehti ja teie otsustate nüüd ise mingi uue normi teha? Või mida seal arutada, kui selgesõnaliselt on seaduses niimoodi öeldud?

Väga selgelt on seal asjaolud kirjas, seda kirja me arutame ja sellele kirjale saab Martin Helme ka vastuse. Rain Epler, ka käsi püsti.

me vastame sellele kirjale, mis on Riigikogu juhatusele saadetud. Nii, head kolleegid, rohkem küsimusi ei ole.

No ei saa mina aru, kust kohast selle õiguse rakendamise printsiibid võetakse. Eelnõu tagasivõtmine, sellest taganemine – seal ei ole sellist võimalust. Kuidas te saate nii jämedalt seadust rikkuda? Öelge mulle palun seda, mis õigus teil on sellisel viisil rakendada oma positsiooni ja lükata tagasi need asjad, mida seadus, mis on konstitutsiooniline seadus,

Riigikogu juhatus arutab seda kirja ja vastab [sellele].Hea kolleeg Kalle Grünthal, teeme nii, et üks protseduuriline küsimus veel ja siis me läheme päevakorra kinnitamise juurde. Kalle Grünthal, palun! Lugupeetud istungi juhataja! See asi on võetud menetlusse, sellest jaamast on rong juba läbi sõitnud. Praegu me rakendame § 95, mis sätestab, kuidas võetakse eelnõu tagasi või mismoodi sellest taganetakse.

kuna see küsimus on üleval, siis Riigikogu juhatus homme seda arutab. Nii, head kolleegid, küsimused korduvad. Ma hea meelega liiguks nüüd edasi. Täiesti siiralt.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 2. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun!

kella.) Ma palun kolleegidel olla pisut vaiksemalt, muidu me ei kuule, millised eelnõud Riigikogu menetlusse antakse. Proua Heili Tõnisson, palun! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse

Teiseks, isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust välisminister. Eelnõud on edastatud digitaalselt. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Siim Pohlaku. Palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Käesolevaga annan üle arupärimise rahandusminister Jürgen Ligile. See on seotud uue valitsuse järjekordsete maksutõusudega. Maksutõusud on täiesti kohatud olukorras, kus Eestis jätkuvad ettevõtete pankrotid ja sulgemised, tööpuudus kasvab ja inimeste sissetulekutest ei piisa enam isegi igapäevaste kulutuste katmiseks. Uuringud näitavad ka ettevõtjate erakordselt suurt ebakindlust tuleviku suhtes. Valitsuselt oodatakse eelkõige maksurahu ja stabiilse ettevõtluskeskkonna tagamist.

Esiteks, millisel põhjusel on Rahandusministeeriumis salastatud maksutõusude mõjuhinnangud ja kas [rahandusminister] kiidab heaks dokumentide kergekäelise salastamise oma juhitavas ministeeriumis? Lisaks soovime teada, millistest andmetest lähtudes eeldatakse, et Eesti ettevõtjad suudavad järgmiseks aastaks plaanitavate täiendavate maksutõusudega toime tulla. Milline mõju on rahandusministri hinnangul Eesti majandusele eelmise valitsuse tekitatud maksukaosel ja kuidas see mõjutab ettevõtluskeskkonda laiemalt? Samuti soovime teada, milliseid järeldusi on tehtud Kaja Kallase valitsuse läbikukkunud majandus‑ ja rahanduspoliitikast, mille tagajärjel oleme jõudnud olukorda, kus iga neljas Eesti inimene on viimase aasta jooksul olnud sunnitud võtma igapäevaste kulude katmiseks laenu. Lõpetuseks, miks eelistatakse riigikaitseinvesteeringute rahastamiseks ettevõtluskeskkonda rikkuvat maksutõusude kaskaadi sihtotstarbelise riigivõlakirjade emissiooni asemel? Ootame rahandusministrit vastama. Kõik allakirjutanud kuuluvad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni. Aitäh! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Laatsi. Palun!

Tallinna Haigla vajalikkuses. See projekt on oluline kahest aspektist: toimetulek ja majandus. Meie haiglavõrk on ajale jalgu jäänud ja vajab põhjapanevaid lahendusi. ehitamine Tallinnasse tähendab tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi olulist paranemist, ja seda mitte ainult pealinlastele, vaid suurele osale Eestist. Teisalt on tegemist Eesti suurima hooneinvesteeringuga, mis aitab elavdada majandust. Algselt oli tegemist Keskerakonna projektiga, millele oli pikkade läbirääkimiste tulemusel leitud ka Euroopa Komisjoni Euroopa Komisjoni toel rahastus Euroopa Liidu fondidest. Kahjuks Reformierakond poliitilistel kaalutlustel, olles üksi valitsuses, otsustas juunis 2022

soovi, et riik annaks oma panuse ja kaasfinantseeriks antud projekti. Mis on see ettepanek? Ettepaneku kohaselt ehitab Tallinn haigla ise valmis,

Ma väga loodan, et tegemist ei ole järjekordse näitemänguga, vaid reaalselt soovitakse see projekt ellu viia. Ma loodan, et tänane otsuse eelnõu on sellele abiks. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja kaks arupärimist. Juhatus otsustab Kolm eelnõu, vabandust! Täpsustus: tõepoolest, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm eelnõu ja kaks arupärimist. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.Nii. Head kolleegid, enne kui me läheme tänase päevakorra juurde, näen, et Kert Kingol on käsi püsti. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, Kert Kingo, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Loen Eesti Vabariigi põhiseaduse § 103, kus öeldakse, et seaduste algatamise õigus on esiteks Riigikogu liikmel, teiseks Riigikogu fraktsioonil, kolmandaks Riigikogu komisjonil ja neljandaks Vabariigi Valitsusel. Täpselt sama järjekord on toodud ka Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduses. Nüüd on meil kuidagi iseenesest, koalitsiooni suvatõlgenduse alusel kujunenud välja niimoodi, et Riigikogu, kes on tegelikult valitsusele tööandja, on kuskil lõpus ja valitsuse esindaja kuidagi automaatselt kohe esimesena annab kõik oma eelnõud üle. Minu küsimus on: kas siin saalis Eesti Vabariigi põhiseadus kehtib ja kas siin saalis kehtib Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus? hea kolleeg! Siin saalis kehtib Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus, aga kuna proua Heili Tõnisson ei saa ise ennast siia nimekirja lisada, siis ma kutsusin ta esimesena, et ta saaks anda ta esimesena, et ta saaks anda valitsuse eelnõud üle. Praeguseks on kõik Riigikogu liikmed saanud oma eelnõud üle anda, nii et ma ei näe siin praegu probleemi. Proua Heili Tõnissoni on ka varem kutsutud esimesena Riigikogu kõnetooli eelnõusid üle andma ja ei ole mingeid probleeme olnud.

päevi, ootas, et pääseda Riigikogu kõnetooli. See ei olnud küll väga viisakas ja inimlik käitumine. Lõpuks proua Heili Tõnisson sai küll eelnõud üle antud, aga see ei olnud ei olnud toona väga lugupidav käitumine. Ka Riigikogu töö selline takistamine ei olnud minu hinnangul kindlasti põhjendatud. Helir-Valdor Seeder, teil on ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun! Aitäh! Üks asi on see, mis puudutab eelnõude ja arupärimiste üleandmise järjekorda. Eks see ole sisemise kultuuri ja traditsioonide küsimus ja seda on aegade jooksul muudetud. Aga mul on tõesti küsimus, et mis takistab

on täiesti piisav selle protseduuri läbiviimiseks. Kui me nüüd hakkame veel veel mingisugust nuppu ja kaarti tegema, siis uskuge mind, head kolleegid, ega sellest see olukord väga palju ei muutu: Heili Tõnisson annab eelnõud üle, Riigikogu liikmed annavad oma eelnõud üle ja kõik need jõuavad Riigikogu menetlusse. Ma ei näe siin küll mitte mingisugust probleemi. Lisaks, head kolleegid, me oleme selle diskussiooni juba ära pidanud. Me oleme selle koosseisuga seda diskussiooni siin juba korduvalt pidanud. Ma arvan, et selle küsimuse järjekordne tõstatamine ei vii meid mitte kuidagi edasi.

et näida hästi inimlik, salliv ja nii edasi. Te viite jutu sellele, justkui opositsioon oleks tahtnud kuidagi Heili Tõnissoni kiusata. Tegelikult esitab Heili Tõnisson neid eelnõusid, mida valitsus saadab teda esitama. Kui see koosseis alustas, siis valitsus alustas kohe väga jõulist teerullipoliitikat. Nii et see on lihtsalt selline vale või pooltõde, mida te sealt puldist räägite. Tegelikult ei olnud absoluutselt mingit rünnakut Heili Tõnissoni vastu. Kui valitsus nägi, et mõned arutelud Riigikogu saalis venivad pikale, siis oli võimalus öelda Heilile, et tule mõnel järgmisel päeval tagasi ja küllap kunagi need eelnõud esitatud saavad. Te juhite tegelikult jutu asja sisult

Aitäh! Mul on küsimus ja ka ettepanek, mis lahendab teie tõstatatud probleemi ära. Nimelt, küsimus on, kellega ja millal te diskuteerisite. Minuga te küll seda sisuliselt diskuteerinud ei ole ja Isamaa fraktsiooni nimel ma võin öelda, et sellesse diskussiooni meie haaratud ei ole Kui te Riigikogu esimehena seda kavatsete teha, siis me kindlasti osaleme. Minu eelmine küsimus ja ettepanek, et Heili Tõnissonile võiks anda ka ekraaniõiguse, ongi lugupidamine tema suhtes ja Vabariigi Valitsuse suhtes ning aitab ära lahendada, auväärt Riigikogu esimees, ka teie probleemi. Kui esitatakse

vaid sellel on väga sisuline korralduslik tähendus. Aitäh, hea kolleeg! Ma olen sellele küsimusele vastanud, aga tänan teid teie ettepaneku eest. Kindlasti me arutame ka Riigikogu liikmete ettepanekuid, aga praegu ma läheksin küll tänase päevakorra juurde. Meil on täna kolm päevakorrapunkti ja neist esimene on siseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli siseminister Lauri Läänemetsa. Palun!

Riik on nii tugev, kui on tema inimesed. Meil kõigil lasub kohustus pakkuda Eesti elanikele turvatunnet, ja seda mitmekülgselt. Üheks suureks osaks turvatunde tagamisel on vajadus tagada tugev ja toimiv siseturvalisuse võrgustik. Selle poole pürgime ka "Eesti 2035" strateegiat täites.Nii on Siseministeeriumi ja siseministri ülesanne tagada, et Eestis oleks kõigi vajadusi arvestav turvaline ja kvaliteetne elukeskkond. Samuti peame tagama, et Eesti oleks uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik. Lisaks soovime, et Eestis elaksid arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed ning Eesti ühiskond oleks hooliv, koostöömeelne ja avatud. Nende ülesannete täitmist avan järgnevalt nii numbrites kui ka

Konventsioon, täpselt! ... ühesõnaga, üldises täielikus sõjas, siis meie oleme paraku igapäevaselt peidetud sõjas meie idanaabriga. Seda, et me elame ja tegutseme väga äreval ajal, näitavad ka meie uuringud, mille kohaselt Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal on mõnevõrra langenud ja oli 2023. aasta seisuga 88%.

Lakkamatud hübriidrünnakud, Venemaa Föderatsiooni enneolematud jõupingutused propaganda levitamisel ja ajaloo ümberkirjutamisel ning pingutused nii-öelda pehmete vahenditega Eestit õigelt teelt eksiteele suunata Venemaa on enda arsenali võtnud kõik avaliku ja erasektori võimekused ning kasutab kõiki eluvaldkondi, olgu selleks haridus, majandus, sport, kultuur või ka kirik. Kui me riigikaitses valmistume võimalikuks relvastatud konfliktiks, siis siseturvalisuse valdkonnas oleme juba praegu igapäevaselt lahinguväljal. Me ei ole enam ettevalmistavas faasis, me juba tegutseme. Seetõttu tänan siiralt kõiki, kes on näinud laiapindsesse riigikaitsesse panustamise vajalikkust ja on seda ka siiani toetanud. Samas toon kohe esile, et Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi koostöö on olnud väga tõhus ning selle sisukust ilmestab ka Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi uuendatud koostöölepe, mis muu hulgas loob ühised eeldused sisekaitselise kriisireservi, varude loomise, laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse teemadel. Tänu ühistele jõupingutustele oleme jõudnud olukorda, kus Eesti inimesed usaldavad siseturvalisuse tagamisse panustavaid ameteid. Politseid usaldab 88%, Päästeametit 97% ja Häirekeskust 96% inimestest. Need on endiselt kolm kõige rohkem usaldatud asutust Eestis. Suur tänu eelkõige nendele inimestele, kes igapäevaselt tegudega panustavad, ehk meie asutuste tublidele ametnikele ja töötajatele, kes nii tänaval kui vajaduse korral ka varjatult Eesti inimeste hüvanguks tegutsevad! Kõrge usaldus meie asutuste vastu on kandunud ka vabatahtlikuna panustamisse. Suurenenud on kõik siseturvalisusse vabatahtlikult panustajate arvud. Vabatahtlikke tuli 2023. aastal juurde ja võin ka juba selle aasta kohta öelda, et jätkub tõusev trend. Meil on üle 2700 vabatahtliku päästja, üle 700 vabatahtliku merepäästja ja üle 150 Häirekeskuse vabatahtliku. Abipolitseinike arv on samuti kasvanud ja tänaseks on meil rohkem kui 1200 abipolitseinikku. Tänan kõiki, kes on vabatahtlikuna politseitöösse Aga siinkohal möönan siiski, et see arv võiks olla tunduvalt suurem. Me teeme pingutusi, et jõuda 1800 abipolitseinikuni. Selle saavutamiseks on Politsei‑ ja Piirivalveametis loomulikult olemas planeeritud ja töös olevad tegevused, kuid soovin ka siin saalis teha kõikidele kuulajatele üleskutse, et tulge samuti ja proovige enda kätt politseis või päästes vabatahtlikuna. Saate ise otseselt anda panuse turvalisuse loomisse. Ja neile, kes seda teevad: teie ees müts maha ja suur kummardus! Edasi juba konkreetsemalt meie tegemistest. 2023. aasta oli siseturvalisuse valdkonnas märgiline aasta. Riigi eelarvestrateegiaga sai esmakordselt tagatud elanikkonnakaitse valdkonnale mitmeks aastaks püsirahastus. See võimaldab meil senisest paremini ja süsteemsemalt tõsta asutuste kriisivalmidust, alustades kriisivarudest ja sireenidest ning lõpetades elanikkonnakaitse koolitustega. Eesmärk on anda Eesti elanikele teadmised ja oskused end ning oma ligimesi mis tahes kriiside korral ise kaitsta ja aidata. Praktilise mõjuga arengutest elanikkonnakaitse valdkonnas 2023. aastal võib välja tuua veel asukohapõhise ohuteavituse sõnumi EE‑alarm kasutuselevõtu, üle-eestilise ohusireenide võrgustiku paigaldamise tegevused, mis jätkuvad ka 2024. aastal, ühistutele loodud taotlusvooru keldrite varjumiskindluse parandamiseks ning koolituste seeriad riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele, haridusasutustele ja elanikele. Sellega seonduvalt toimus eelmisel aastal Eesti ajaloo üks suurimaid kriisireguleerimisõppusi CREVEX23. Kokku koosnes see 36 õppusest. Need toimusid Harjumaal ning õppuste läbiviimisel osalesid ligi 50 asutust ja organisatsiooni ning sajad vabatahtlikud. Registreeritud osalejaid oli ligikaudu 3000. Jätkasime idapiiri ehk Euroopa Liidu välispiiri ehitust. Riigikogu andis 2024. aasta eelarvega piiri tugevdamisele juurde enam kui 12 miljonit eurot. 9,1 miljoni euro eest rajatakse maismaapiiritaristu piirilõigus, kus 2019. aastal piirduti piiratud eelarve tõttu pinnaseparandustöödega. Nüüd rajatakse sinna lisaks viivitusaiale korralik patrulltee ja luuakse valmisolek kohapealsete valveseadmete kasutamiseks, 3 miljonit eurot saab juurde Piusa jõe äärde kavandatud piirirajatiste ehitus, lisaks sai järgmise aasta eelarvest rahastuse ka Luhamaa juhtimiskeskus, mida asub rajama Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Politsei‑ ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet said ohu tõrjumise, süütegude ennetamise ja tõkestamise võimekuse tõstmiseks õigusi juurde. Tänases julgeolekuolukorras oli see tõesti möödapääsmatu ning meie reageerijatel on nüüd paremad võimekused, juhuks kui neid vaja peaks minema. Selle kõrval piiras Riigikogu aga relvade omamise õigust Eesti elanikel, kes pole Euroopa Liidu ega NATO liikmesriigi kodakondsusega. See oli nii sisuliselt kui ka moraalselt õige samm. Tänaseks on relvad välismaalaste poolt loovutatud. Mis selle kõige juures on eriti oluline: politsei viis oma tegevuse läbi professionaalselt ja sellega ei kaasnenud ühtegi julgeolekut mõjutavat konflikti. Käivitasime toetavad tegevused PPA kriisireservi ettevalmistamiseks, sealhulgas algas kriisirolliga abipolitseinike süsteemi käivitamine. Sisekaitseoperatsiooni käivitamisel tuleb teha mitut asja korraga: tõhustada piirivalvet, olla valmis massiohjeks ja tagada avalik kord ning kriitiliste objektide kaitse. Koostöös PPA‑ga koostasime visioonidokumendi, kus on kirjeldatud kriisirolliga abipolitseinike mehhanismi, sõjaväepolitsei ajateenijate värbamist ja koolitamist, nii kriisirolliga kui ka tavaliseks, ning sisekaitse operatiivreservi loomist. Verstapostiks võime eelmisest aastast pidada ka Sisekaitseakadeemia politseiõppe kahekordistamist. Politseinike vähene järelkasv on olnud pikka aega siseturvalisuse üks peamisi murekohti. Nüüd oleme jõudnud lõpuks selleni, et lähiaastatel on lisaraha politseinike väljaõppe mahu suurendamiseks, aga ka kadettide elamis‑ ja õppetingimuste arendamiseks. Sisekaitseakadeemia saab 2024. aastal täiendavalt 2,5 miljonit ja edaspidi igal aastal 5,5 miljonit eurot õppe läbiviimiseks. Oleme tegelikult ka tänu palgatõusudele suutnud panna politseinike arvu massilisele vähenemisele piduri. Kriisivalmiduse parandamisel ja turvalise elukeskkonna loomisel on oluline roll kogukondadel ja kohalikel omavalitsustel. Omavalitsused teavad ja tunnevad kõige paremini oma kogukonda, oma inimesi, ja on oluline, et nad oma rolli ja vastutust ka tajuvad. Riigi ülesanne on aga olla suunanäitaja ja olla enda teadmistega abiks. Omavalitsuste olulisust silmas pidades alustas laiema koostöö soodustamiseks tööd Siseministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu töörühm, kus regulaarselt arutatakse kriisivalmiduse siseturvalisuse valdkonna tööd. Lisaks käivitati kodanikuühiskonna innovatsioonifond, mille eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel luua ning arendada kaasavaid koostöö‑ ja kaasamisvorme, ja seda ka kriisideks valmistumisel. Alates 2023. aastast kuni 2026. aasta lõpuni on Siseministeeriumil kogukondade võimekuse tõstmiseks ja kogukonnakeskse valitsemise tõhustamiseks uued püsivad partnerid. Need on Eesti Külaliikumine Kodukant ja MTÜ Eesti Rahvaülikoolide Liit koostöös MTÜ‑ga Maakondlikud Arenduskeskused. Praktiliste tegevuste abil suurendame kogukondade kaasatust ja osalust kohaliku elu kujundamisel ning otsuste Laiema kogukonnavõimekuse kasvu kõrval arenes aga näiteks Nupukate Lahenduste Inkubaatori abil mullu elujõuliseks üheksa uut ühiskondlikku algatust, mis pakuvad lahendusi mitmele elulisele murekohale või väljakutsele. Ka meie e‑riigi süda ehk rahvastikuregister sai edasi arendatud ja täiendatud. Lõime võimekused, et saaks rakendada abieluvõrdsust. Tagame jätkuvalt ka elektrooniliste valimisnimekirjade andmestiku ja lõime erinevaid võimalusi teenuste automatiseerimiseks. Seejuures tutvustasime ka uut visiooni valitsusele ning liigume edasi selliselt, et kogume, hoiame ja väljastame Eestiga seotud inimeste andmeid turvaliselt ning toetame teenuste pakkumist kõrgtasemel digitehnoloogiaga. Tehnoloogiast rääkides märgin üldistades ära, et meie ametkondade ning ministeeriumi töö oleks võimatu, kui Siseministeeriumi infotehnoloogia‑ ja [arendus]keskus ei oleks meile usaldusväärne ja väga tõhus partner. Ukraina on meile jätkuvalt oluline partner ja me täitsime ka endale olulise eesmärgi tõhustada Ukraina abistamise koordineerimist meie valitsemisalas. Siseministeeriumi valitsemisala ülene Ukraina koordinatsioonikogu tuli esimest korda kokku 16. veebruaril 2023. aastal. Kogu eesmärk on kaardistada valitsemisalas Ukraina abipalvetele reageerimist, kooskõlastada panustamist ja planeerida tegevusi Ukraina ülesehitamisega seonduvalt. 2023. aastal toetas Siseministeerium koostöös Vabaühenduste Liidu ja Eesti Leader Liiduga Eestisse saabunud Ukraina põgenike kaasamist vabatahtlikku tegevusse.

Laiema ja strateegilise suuna kujundamisel on oluline, et eelmisel aastal said paika olulised dokumendid: Eesti julgeolekupoliitika alused, lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2024–2027 ja Eesti narkopoliitika valge raamat kuni aastani 2030. Uuendasime Laulasmaa kokkulepet. Lisaks valmis näiteks visioonidokument "Sotsiaalne innovatsioon Eestis: Visioon 2030" ja see aasta valmis ka elanikkonnakaitse tegevuskava. Siinkohal on sobilik liikuda meie tulevikusuundade ja väljakutsete juurde. Jätkuvalt on meie suurim väljakutse tagada, et siseturvalisuse ja sisejulgeoleku asutustes

Sellest võidab nii meie siseturvalisuse valdkond kui ka kindlasti ehitussektor. Kindlasti on üheks minu suurimaks väljakutseks tagada meie töötajatele vääriline palk. palk. See on olnud üheks põhiküsimuseks ka tulevase eelarve ja eelarvestrateegia kokkuleppimisel. Idapiiri arendamisel peame rohkem rõhku asetama tänapäevasele tehnoloogilisele arengule ja Ukraina kogemusele. Minu eesmärk on peale tänapäevase piiritaristu rajamise tagada idapiiril droonimüüri loomine. Piiril tegutsevad politseijõud peavad omama vajalikku varustust, ja seda mitte ainult võimaliku ränderünde

kust inimesed läbi käivad ja kus kunagi ei tea, mis juhtuda võib. On rõõm rõhutada, et süvenenud on koostöö Põhjala ja Balti riikide vahel sisejulgeoleku ja piirikaitse tagamiseks. Kriisideks valmisoleku parandamisel ja sealhulgas elanikkonnakaitse tõhustamisel on edusamm püsirahastuse olemasolu, kuid seda ei ole kindlasti piisavas mahus. Samas on ka siin edasiliikumist, sest oleme leidnud ühise mõistmise. Riigikaitse oluline osa on igal juhul vajalik laskemoon, aga oluline on ka arusaamine, et laiapindse riigikaitse tagamine on vastupanu aluspõhi. Jätkuvalt peame rändepoliitika elluviimisel ja selle kujundamisel olema ettevaatlikud. On igati arusaadav, et majanduse arendamiseks ja võimendamiseks on meil vaja lisanduvaid töökäsi. Me peame tagama, et meil oleks piisavalt vajalikke pädevaid töötajaid. Seda peame tegema aga viisil, et Eesti oleks kaitstud võimalike pahatahtlike inimeste siiatuleku eest. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne. Minu nägemus on selline, et otsuse teeme üheskoos. See tähendab, et otsused tööjõu kohta teeme tulevikus koos: asutused, kes teavad julgeolekuohtudest, ja riik laiemalt ning teiselt poolt kindlasti meie tööandjad ja ametiühingud. Kodanikuühiskonna innovatsiooni edendamine on samuti jätkuvalt meie ühine väljakutse ning siin peame rõhku panema oskuste arendamisele ja levitamisele. Ka kogukondliku valitsemisviisi juurutamine vajab tähelepanu ja peaksime vabatahtlike võrgustiku arendamisega jätkama. Rahvastikuregistri sündmusteenuste arendamine teeb meie kõikide elu lihtsamaks ning ka visiooniga jätkamine muudab e‑riigi südame tugevamaks ja loob aluse teiste teenuste digitaliseerimiseks ja ka kasutajasõbralikuks muutmiseks. Arvestades üldist riigieelarve seisu, on kindlasti väljakutse, kuidas tagada siseturvalisuse valdkonna võimekuste säilimine, aga ka tugevdamine. Peame mõistma, et siseturvalisuse asutused saavad teenuseid pakkuda ainult siis, kui meil on toimivad digitaalsed lahendused. Ehk siis infotehnoloogial on väga oluline roll meie siseturvalisuse tagamisel. Tänan! Jään ootama sisukat mõttevahetust. Suur tänu, lugupeetud minister! Tõepoolest, küsimusi teile on. Esimesena küsib kolleeg Andres Metsoja. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister, tänan ettekande eest! Lähtun teie ettekande sellest aspektist, et riigieelarve seis ei ole kiita.

Miks on see raskel ajal Eestile vajalik? Olgem ausad, enamik pärnakaid, selle regiooni inimesi, saavad ju aru, et me elame ikkagi Eesti nii-öelda asetuse mõttes olulisel ristteel, just laiapindse riigikaitse kontekstis, et kui midagi peaks juhtuma, siis on väga oluline roll just nimelt Pärnul, tema logistilise asukoha tõttu. Meil on suletud tagalateenistus ja väejuhatus ning nüüd siis liigutatakse ära ka selline oluline julgeolekuasutus. Miks nii? Aitäh

valik on väga palju sisu detailides kinni.Näiteks pakuti Pärnus, et oleks võimalik kasutada seal olevat Kaitseliidu lasketiiru,

kasutame neid võimalusi. Seal oli ettepanek, ma küll ei mäleta täpselt, mis sõidurada pakuti, mida võiks kasutada ja rentida, aga mure on selles, et

See oli see loogika. Loomulikult ka hoonete koha pealt. Väike-Maarjale ei ole täit rahastust veel olemas. Ma loodan, et meil

aga samas on tekkimas selline diskussioon ja ka kartus, et me liigume järjest kuidagi sellise jälgimisühiskonna ja politseiriigi suunas, olgu siis see erinevate kaamerate teema, võimalus inimesi jälgida, aga ka politseile lisaõiguste andmine. Võib-olla eraldi teema, millele ma sooviksin tähelepanu pöörata, on see, et

et otsitakse uusi võimalusi suukorvistamiseks. Kas te saaksite öelda, mis alusel ja kuidas hakatakse langetama otsuseid, kui tuleb registrisse päring avaliku koosoleku pidamiseks? Mille alusel on võimalik neid keelata? Aitäh! Aitäh! Ma isiklikult pole veel sellega tutvunud, sest tegemist on väljatöötamiskavatsusega, millega tegeldakse. Need on ametkondlikud vaated. Ma arvan, et kui me sinna poliitilise vaate juurde paneme, siis me enam sellest küsimusest ei räägi. Ma arvan, et umbes nii see võibki laheneda. Aitäh!

hakkamasaamisele keset majanduskriisi. Ma ühest küljest olen teiega hästi ühte meelt, et väga tähtis on vaadata just nimelt inimeste

Kõik me ju saame aru, et toimetulekuraskused ja muud sellised probleemid pärsivad tõenäoliselt inimeste patriotismi ja samal ajal võivad ka süvendada ja suurendada kuritegevust. Keerukas, keerukas teema, mida lahendada. Julgeoleku vaatest on seda väga õige vaadata. Kaitsepolitsei oma viimases aastaraamatus ka sellele viitas, et inimeste toimetulekuprobleemid saavad meil julgeolekuprobleemiks, mitte midagi paha ühegi inimese kohta öeldes ja seal polnud ka seda mõeldud, vaid oli viide sellele, et sellele peab riigi juhtimisel tähelepanu pöörama. Tõesti, kui sa käid hommikust õhtuni tööl, kaheksa tundi ööpäevas või rohkem, teed seda viis päeva nädalas või rohkem, aga teenid raha niimoodi, saad palka selliselt, et sa ei saa oma lastele huviharidust lubada, ei saa neid teatrisse viia, ei saa neile normaalset toitu osta, siis loomulikult sa ühel hetkel pettud selles ühiskonnas. Sina kodanikuna, inimesena, annad sada protsenti, aga vastu sa neid võimalusi ei saa. Ja siis sa kuuled, kuidas me räägime, et keskmine palk on üle 2000 euro juba siin Eestis, ja see on sinu jaoks mõistetamatu. Tekib selline vastumeelsus või frustratsioon või küsimus, et miks ma peaks Eesti julgeolekusse panustama. Tavaliselt kaasneb lõpuks mitte tavaliselt, aga osa inimeste puhul kaasneb – sellega see, et nad hakkavad otsima midagi muud, millest kinni haarata ja millele toetuda. Ja kõik see ei pruugi olla see, mis Eesti julgeolekut toetab või mis on tõene informatsioon. See loogika on ka asi, millele kaitsepolitsei oma aastaraamatus on tähelepanu juhtinud.Ma

või mõlemad, peab rohkem panustama või peavad panustama need, kes omavad Eestis seda rikkust kõige rohkem? Eesti Panga eelmise aasta analüüs ütles väga hästi: 10%‑le Eesti elanikest kuulub 59% varadest siin riigis.

Kui me võtame keskmiselt inimeselt ära maksuraha, siis sisetarbimine väheneb ja see mõjutab meie majandust. Kui me võtame ära rikastelt, kelle raha tavaliselt – mitte tavaliselt, nii ei saa öelda –

Kui palju millisel aastal planeeritakse seda maksu koguda ja millele see millisel aastal kulub? Ma saan aru, et osa sellest kulub Kaitseministeeriumi valdkonnas

Aitäh teile! Hea meelega vastan. Kõigepealt täpsustus, et ma ei mõelnud, et inimesed ei saa aru, mida ja kuhu julgeoleku jaoks panustada või kas seda on vaja. Aga lõpuks tekib trots ja küsimus, et miks ma sinna panustama pean, kui minu elu ainult kehvemaks läheb. Seda me peame jälgima.Mis

et idapiiri kindlustada, et seal oleks rohkem relvastust piirivalve käes. Tuleks teha veel droonimüür piiritaristu juurde, sest droon on nii-öelda uus probleem. Me võime küll piiripunktis ja piiripunktide vahel

siseminister, suur tänu ettekande eest! Ja ka kiidusõnad selle eest, et tööpõld on hästi struktureeritud ja põhjalikult ette võetud. Mind huvitavast valdkonnast olid mainitud nii kriisireserv kui ka elanikkonna valmistumine.Aga ma tahaksin siiski küsida niimoodi soovituslikus võtmes. Kui vaadata nii siseturvalisust kui ka sidusat ühiskonda ja vaadata neid tegevusi,

Välisluureameti ja kõigi teiste informatsioonile. Siseministeerium tugineb näiteks elanikkonnakaitse planeerimisel ka nendele ohuhinnangutele. Nendest me saame lähtuda. Nii et kui küsimus on see,

Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Te alustasite oma kõnet lausest, et riik on nii tugev, kui on tema inimesed. Väga õige lause, saab ainult kahe käega poolt olla. Eks ta natukene sarnaneb teie erakonna loosungiga "Toimetulek on julgeolek".Ja kui vaadata nüüd probleemidesse sisse, siis ma toon välja mõningad sellised valdkonnad, mis on väga probleemsed. Näiteks,

ja ka tänane uudis oli ju vastav, et meil on suured probleemid ja surmade arv on kasvutrendis, mitte langustrendis. Perevägivallajuhtumite arv püsib kõrge: 3500 perevägivallajuhtumit. Kui milleski me oleme Euroopa Liidus esimese viie seas, siis see on kindlasti perevägivallajuhtumite [arv]. Elanike aktiivne kaitse[tahe] on langenud, aastal 2022 oli see 71%, nüüd on 66%.

Kõigepealt koolitus: me kahekordistame politseinike koolitust. Teiseks, vahepeal tehtud väga suur, hüppeline palgatõus on pidurdanud inimeste äraminekut.

Aga loomulikult, kärpimise tulemused lõpuks annavadki sellise valusa asja. Nii et ainult Exceli tabelit vaadata ja rääkida sellest, kui hästi riigil ja majandusel lõpuks läheb, on selles mõttes viga, et et mida ebaturvalisem riik on, seda vähem tahad sa siin olla, seda vähem tahab keegi siia välisinvesteeringute raha tuua ja lõpuks on sellel ka otsene majandusmõju, eriti majanduskuritegude puhul. See on ka oluline asi. Nüüd konkreetsemalt

pakub juba eelmainitu, see, et me politseinike arvu hoiame nii maksimumi peal, kui see võimalik on. Me pole suutnud seda [arvu] suurendada, aga olemasolevates struktuurides me prooviks seda maksimumi peal hoida. Pluss me tegeleme

pigem selles mõttes, et kogu ühiskond sellest võidaks. Ma ütlen, majanduslikult ta võidab, sest jääb rohkem raha sisetarbimisse ja inimestele kätte. Kaitsetahte mõttes samuti võidab.

Andre Hanimägi, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Kaitsekulutuste puhul on alati räägitud või vähemalt mõeldud seda, et võimalikult suur osa Eesti kaitsetööstusest saaks tööd. Idapiir koos oma infotehnoloogiliste lahenduste ja droonimüüriga, mille te ise välja tõite – kas seal on ka lootust, et just Eesti ettevõtted saavad seal osaleda, ja mitte ainult osaleda, vaid ka ehitada, sest see võimekus on Eestis täiesti olemas? Lisaks küsiks, et kuna droonid on tõepoolest muutnud mängu nii lahingus kui ka tegelikult logistikas, siis millised on Siseministeeriumi mõtted nii seadusandluse poole pealt kui ka võimekuste poole pealt, olgu see politsei või Päästeamet.

see 0,25% SKP‑st ehk 100 miljonit eurot aastas järgnevatel aastatel võiks võimalikult palju puudutada Eestis olevat kaitsetööstust.

tegid dokumendid, nii-öelda tulevikuvaated ja vajaduste hindamised, mis puudutasid mehitamata õhusõidukite kasutamist Eestis. Me räägime eelkõige Siseministeeriumi vastutusalast, mis jääb alla 300 meetri. Alates 300 meetrist on see Kaitseministeeriumi vastutusala,

ja teine väljakutse on tegelikult riigi sees olevad olulised objektid, [mille läheduses] droonid lennata ei tohiks. Me tuvastame nende lendamist Ämari lennuvälja ümbruses, Tallinna lennuvälja ümbruses, riigikaitseobjektide ümbruses.

see, kuidas seda linnades tagada. Lennuväljade ümber me kujutame seda enam-vähem ette, aga kuidas droone tuvastada linnades ja neid alla tuua, see on oluliselt keerukam. Aga kõiki neid asju me kaitsetööstuse liiduga proovime koos arutada. Ma arvan, et me kõik võidaks sellest, kui me saaksime Eestis toodetud tehnoloogiat võimalikult palju piirile viia. Seda Eesti piiri peal juba kasutatakse, aga droonimüüri valguses võiks seda seal olla oluliselt rohkem. Aivar Aivar Sõerd, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Selle aasta märtsis me menetlesime lisaeelarvet ja see puudutas suures osas Siseministeeriumi valitsemisala. Seal oli selline huvitav aspekt, et Siseministeeriumi kolimisraha

Me oleme teiega sama meelt, et võiks seda teha, ja oleme seda lahendust ka otsinud. Kolimist kahjuks eelmisel aastal ei [toimunud] või sellel aastal ei ole veel [toimunud]. Ma ei tea, mis see lõplik lahendus on, kas

funktsioone pandud lihtsalt ühte kohta kokku. Nii saadi kunagi päris arvestatav kokkuhoid, kui seda tehti, nii inimeste arvu koha pealt kui ka arenduste koha pealt.

või mingite protsesside parandamisi tähendab alati ka liigutust IT‑maailmas. Nii et sellega, et IT‑sse tuleb palju raha panna, me peaks pigem ära harjuma. See ei ole mitte see, et me tahame midagi uut teha, vaid ütleme nii, et kuna kõik on IT‑ga seotud, siis siis on lõpuks kõik nende arenduste ja rahadega seotud. Seda me tegema peame. Aga küberturvalisus, täiesti nõus, on väga oluline teema. [Küberründed] on ka Venemaa hübriidrünnakute üks osa, mida nad päris palju proovivad kasutada. Jaak Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister Läänemets! Ma palun, jälgige mind tähelepanelikult. Ma nimelt loen teie esitatud materjalidest, et tugeva või keskmise tugevusega riigiidentiteedi kandjate sihttase eestlaste seas oli 2023. aastaks 79%, aga tegelik tulemus oli väga kurb, saavutasime 73%. See-eest aga sihttase mitte-eestlaste hulgas oli 86% ja tegelikult saavutati suurepärane tulemus, 89%. Ühesõnaga, tugev riigiidentiteet on 73%‑l eestlastest ja 89%‑l mitte-eestlastest. Kas nüüd oleks mul loogiline järeldada, et kui me tahame Eesti riigiidentiteeti kasvatada, peaksime vahetama eestlased välja mitte-eestlaste vastu? vastu? See ju selgitaks ka seda teie massiimmigratsiooni soosimist. Teine variant on, et tuleks tunnistada, et see mõõdik ei ole kasutatav, et see on defektne. Aitäh, Aitäh teile! Mina arvan, et sellist loogilist järeldust – see isegi ei ole loogiline – ei ole võimalik teha. Keegi ei hakka kedagi siin Eestis kellegi vastu vahetama, kui me räägime siin elavast eestlasest.

justkui me tegeleks massiimmigratsiooniga. Näiteks on Eesti ülikoolides välisüliõpilaste arv langenud. Just Siseministeeriumi tööd heidetakse siin ette: põhjus on selles, et kõiki tudengeid ei lasta sealt ida poolt siia, kaugemalt ida poolt,stan-riikidest ja sealt. See on fakt, mis käib pigem vastu teie väitele.

Ei, me tegeleme ikka sellega, et Eestis oleks turvaline, samas püüame hoida tasakaalu, et ettevõtted saaks siin tegutseda ja majandus areneda. Aga ega see alati lihtne ei ole. Aitäh Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Muidugi, sotsialistile kohaselt te tõite sisse ikkagi selle üldise maksustamise teema ja oma klassivihaagenda, rääkides erilisest rikaste maksustamise vajadusest. Vaadake, Eestis ei olegi keegi nii rikas, et suudaks kinni maksta teie valitsuse varastamisi. Ma räägin 2023. aastal läbipaistmatult laiali jagatud 2,4 miljardist – keegi ei tea, kuhu see läks.Aga räägime sellest ettekandest ka. Te ütlesite, et eesmärk on, et aastaks 2035 oleks Eesti uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne. Praegu see küll kahjuks nii ei ole. Vaatame teie juhitud ministeeriumi tegevuste käsuliini seoses Lihula sambaga. Punane kraana ei olnud küll kuidagi uuendusmeelne. Ebaseaduslik jälitustegevus ja pealekaebamine kodanikualgatuse korras mälestusmärgi paigaldajate asukoha väljaselgitamiseks ja siis need jõhkrad

valitsuse indikatiivne hoiak. Aga kas sellega seoses on loota ka päriselt muutusi aastaks 2035 või kummardatakse ikka punaväelast edasi ja represseeritakse meie vabadusvõitlejaid, kes võitlesid okupantide vastu ja tänu kellele me saame üldse rääkida õiguslikust

27. augustil esitas Eesti Leegioni Sõprade Klubi MTÜ politseile avaliku koosoleku teate mälestuskoosoleku läbiviimiseks 1. septembril.

saatis koosoleku korraldaja oma põhjendused ja selgitused puuduste kohta, kuid ei olnud nõus neid kõrvaldama. Need on kõik dokumenteeritud asjad. 29. augustil saadeti uuesti politsei poolt kiri, et seda kõike tuleks ikkagi teha.

et peale avaliku koosoleku läbiviimist Lihula kalmistu parklas midagi muud plaanis ei ole ehk avalik koosolek jääb koosolekuteates märgitud tegevuste raamesse.

et on alustatud ehitustegevust Pärnu-Lihula tee kaitsevööndis, Lääneranna vallale ei ole eelnevaga seoses ühtegi taotlust esitatud ja asukoht jääb eeldatavalt riigimaantee kaitsevööndisse. Lõpuks kinnitas ka Transpordiamet, et

uusi konflikte. Sest kujutage ette, kui me näiteks paigaldame ühe sellise kivi, kus on selline sümboolika peal, siis paigaldame teise ja kolmanda kivi, ja siis tahab juba keegi viiendat kivi paigaldada ja

Politsei oma tööd, ma arvan, teeb. Seda tööd tehes austatakse loomulikult kõiki neid, kes üht‑ või teistmoodi mälestavad või soovivad mälestada neid inimesi, kes iseenda eest ja Eesti vabaduse eest on võidelnud. Heljo Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud minister! Uusi maju kerkib meie riigis nagu seeni pärast vihma, aga järjest vähem on neid, kus maja all on garaaž, panipaik või kelder. Minu küsimus ongi, kas on plaanis kehtestada riiklikul tasandil mingi nõue, et teatud ajast hakatakse uute majade alla varjumisvõimalusi tegema. Aitäh!

valmisoleku seadus – selline hellitav nimi ühele seadusele –, kus need peaksid ilmuma. See seadus on väga mahukas. Kui see seadus kunagi Riigikogu poole teele [saab saadetud], siis on võimalik need ka seaduseks teha. Ma loodan, et see toimub võimalikult kiiresti.

Olemasolevate majade keldritesse, kui [pinda] on vähemalt 1200 ruutmeetrit, tuleb see varjumiskoht rajada. On miinimumnõuded ja siis on nii-öelda maksimumnõuded. Miinimumnõuded tuleb täita.

on ka oluline kinni katta. Ükspuha mil viisil, aga lööklainest tulenevad killud, surve, tolm kõik muu ei tohi jõuda isikuteni, kes seal varjus on. Loomulikult on ette nähtud erandid sellistele hoonetele, kus asub pigem tööstus ja inimesi ei ole. Me ei näe ette, et

mingi metsamassiivi kuskilt vastu andma. See on see piirilepingu loogika. Sinna taristut ehitatud ei ole. Valitsuses loomulikult ilmselgelt keegi ei arva, et me hakkame Venemaaga praegu piirilepingut ratifitseerima ja neid maid vahetama. Minu ettepanek valitsusele oli selle aasta alguses, et see põhimõte tuleks ära muuta ja me peaksime praegu kontrolljoonele ikka igale poole selle tara ehitama. Valitsus on selle otsuse langetanud,

üldine ja kohustuslik? Selgub, et omavalitsuste turvalisuse arenguprogrammis osalevaid omavalitsusi tõesti toetatakse ja aidatakse, aga neid omavalitsusi on 79 16. Nii et see ei ole üleüldine projekt, see ei ole kõigi Eesti kodanike kaitsmine, see on ainult valitud omavalitsuste kodanike kaitsmine. Samuti teen selle tähelepaneku, et evakuatsiooniõppus Lõuna Sild, mis kohe-kohe peaks algama,

et üle Eesti Päästeametis oleks inimesed, kes on omavalitsuste teenistuses, et aidata neil ette valmistada kõiki neid asju, mis puudutavad kriisideks valmisoleku suurendamist.

ei hakka. Kui te teate, et keegi teeb, siis ma hea meelega isiklikult tegeleks nende inimestega, sest Eesti on meil ühine. Vaated võivad natukene erinevad olla, aga kõik need vaated on alati õiged vaated. Hanah

Poolas on need praeguse seisuga nõudnud juba kolm inimelu, Tšehhis ühe. Poola valitsus kaalub eriolukorra kehtestamist. Nendel on see looduskatastroofi olukorra nime all, mistõttu saab Euroopa Liidust et saaks maksta toetusi ja oleks ligipääs hädaolukorra vahenditele. Minu küsimus ongi seoses kriisivalmidusega kliimakriisi võtmes. Milline on meie olukord ja valmisolek tegeleda selliste looduskatastroofi olukordadega nii hetkel kui ka lähitulevikus? Aitäh,

puudutavad need tegevused üleujutusi või tulekahjusid. Ma ei saa kunagi öelda, et Eesti on [kriisiks] täiesti valmis, sest iga kriisi puhul me näeme, et seal on alati midagi üllatuslikku. Aga nii palju kui võimalik me selleks valmistume

kui palju suureneb inimeste suremus, just eakate inimeste või nõrgema tervisega inimeste suremus pikkade ja kestvate kuumalainete ajal, mis arvatavasti [edaspidi] tulevad. Kahjuks läheb kogu see kliimasoojenemine meile nii julgeoleku mõttes kui ka inimelude mõttes igal juhul midagi maksma. See on teema, mida meie vähemalt oma valdkonnas tõsiselt võtame.

väljarännet. See oli suurem, kui oli sündimus 2023. aastal. Kui me vaatame 2021. aasta rahvaloenduse andmeid, siis näeme, et eesti emakeelega inimesi oli juba siis Tallinnas ehk Eesti pealinnas vähem

2021. See on nüüd niimoodi. Mis puudutab ebaseaduslikku rännet, siis selle teemaga me tegeleme samuti ja võtame seda väga tõsiselt. Mis puudutab piiri ja piiripunktides toimuvat, siis ma olen seda siin korduvalt kirjeldanud. Lisaks politseiametnikele on piiripunktis ka näiteks kaitsepolitseiametnikud. Osa inimesi ei läbi mitte ainult ühte piirikontrolli, vaid kaks, mõni läbib kolm

Ukrainast või Ukraina sõjapõgenikud või et nad soovivad sõja eest ära tulla, sest me oleme tuvastanud, meil on olnud kahtlus ja oleme tuvastanud, et need inimesed ei räägi tõtt.

alates sellest hetkest, kui hakkas tulema palju Ukraina põgenikke Eesti poole. Aga kaitsepolitseile eraldati juba paar aastat tagasi need vahendid, et oluliselt rohkem kontrollida Eestisse tulnud sõjapõgenikke. Kaitsepolitsei töö ei lõpe

Mina julgeksin öelda, et me rändeküsimustega tegeleme. Ja mis puudutab ülejäänud rännet, mitte põgenikke, vaid tööalast või seaduslikku rännet, siis see on ikka käinud seaduste järgi. Keegi vahepeal neid seadusi muutnud ei ole.

Tervitan seda väljaütlemist. Samas, massiimmigratsioon on otseselt seotud rändega, millest te just rääkisite, nii sise‑ kui ka välisrändega. Siseränne on seotud regionaalpoliitikaga, mis on teile väga armas teema. Kõik see kokku, nii ränne kui ka sünnid-surmad

Mõne aasta pärast me hakkame nägema, et võib-olla ka koolipidajad on hädas ja me oleme ka regionaalpoliitiliselt siseturvalisusega seotud hädades. Aitäh! Aitäh! Aitäh teile! Üldiselt on elanikkonna vananemise jaoks,

lahendus on see, et me teeme oluliselt targemat tööd, loome rohkem lisandväärtust ja meil on nii-öelda riigi ülevalpidamiseks vähemalt majanduslikult raha rohkem ka väiksema töötajate arvu korral. on see, et me avame võimalikult palju uksi ja inimesed tulevad siia tööd tegema. See teine [võimalus], mis puudutab suurt immigratsiooni,

Seda meelt on olnud sotsiaaldemokraadid alates sellest [ajast], kui Eiki Nestor siin saalis oli. Ma mäletan, et ta on meile erakonnas väga pikalt rääkinud, et niimoodi me majanduse probleeme ei lahenda.

[omavahel], avalikkusega, opositsiooni ja Riigikoguga, kõigiga, ka koalitsiooniga. Ka nendel teemadel me pingutame. Siseministeerium lasteaiakohtadega nii palju ei tegele,

Kagu-Eestis on lõplikult valmis saanud? Liigume põhja poole, Narva jõele. Seal on Venemaa varastanud, võiks öelda, Eesti paigaldatud poid. Nüüd on jõel selline, kuidas öelda, tinglik piir, selline mõtteline piirjoon, keegi seda ei näe, kuigi mõni teab, kus see on. Mida teeb Siseministeerium, täpsemalt, mida teevad politsei ja Päästeamet selleks, et inimesed ei satuks kogemata üle selle mõttelise joone Vene poolele ja Vene poolelt Eestisse? Me teame, et Venemaa on väga aldis provokatsioone korraldama.

aga siis hakkavad kohe pihta sellised küsimused, et osa tehnoloogiast on juba ammu paigaldatud ja oleks mõistlik panna sinna uued kaamerad, uued andurid, oleks vaja neid uuendada. Küsimus on selles, et mõistlik oleks kogu seda

jäätuleku aeg, mis tähendab, et neid poisid seal sel perioodil ei ole ja liikumine on oluliselt väiksem seal jõel sel ajal. Ehk sellel aastal suure tõenäosusega midagi ei juhtu, aga järgmisel aastal me oleme valmis selleks, et

kinnitatud piirid on olemas, mõõtmised on kunagi tehtud ning nende järgi on võimalik need poid tagasi panna. Suure tõenäosusega võib juhtuda, et me seda järgmisel aastal ka teeme. Rain

kes vähem teenivad, ja nii edasi. Teod ja sõnad ei lähe kokku.Täna te tõite jälle selle astmelise tulumaksu teema mängu. Otseselt see ettekande sisuga ei haaku, aga kuna te ise sellest rääkisite, siis on hea võimalus nüüd selle kohta küsida. Taas te püüate avalikkust eksitada, rääkides sellest, et 10% käes on 59% varadest, sellise klassivihanarratiivi mõnes mõttes üles. Ülejäänud 90% toimetab siis selle 41% sees. Ärge püüdke siin jätta muljet, et see astmeline tulumaks tabab seda 10%, tegelikult te tahate ikka hakata riisuma alt kuni üles välja, kui pärast küsitakse, et kuhu raha läheb, siis [öeldakse, et] raha läheb igale poole, või teie kolleegist rahandusminister ütleb, et kes küsib, see on riigireetur. Kas te tõsiselt mõtlete, et peaks inimestele veel makse juurde panema? Aitäh, Aitäh teile! Mina arvan, et Eesti maksusüsteem tuleks korda teha ja kaasajastada. See loogika, mille järgi see üles ehitatud on, ei teeni kuidagi Eesti majanduse ega Eesti ühiskonna huve. Sinna hulka käib kindlasti see, et käibemaks on minu arvates liiga kõrge juba täna ja tegelikult me seda hea meelega ei tõstaks. Aga vaadake, mina saan aru, et teie nimetate ennast ka pigem parempoolseks kui vasakpoolseks. Eesti rahvas on valinud Riigikogu koosseisu, kus, võiks öelda, 81

tegudes kui mitte sõnades seda, et jõukamaid rohkem hoida. Aga astmelise tulumaksu poole me liigume. Arvestades seda, mis seis on riigi rahandusega,

arvestades tervishoiukuludes või tervishoius valitsevat miinust, mis on ligi 200 miljonit, mida me praegu Tervisekassa reservidest katma hakkame, on ilmselge, et pärast valimisi tuleb neid küsimusi kuidagi lahendada.

Ma arvan, et küsimus on, kas see finantsvara ja kinnisvara, millest me räägime ja mis on selle 10% käes, peaks sellest debatist välja jääma või mitte. Ma arvan, et ei pea.

See on see, mille nimel vähemalt sotsiaaldemokraadid tegutsevad ja mida toetavad. Ma tean, et siin saalis sellel praegu väga suurt toetust võib-olla ei ole, aga pärast järgmisi valimisi, ma loodan, võiks see tekkida.

Aitäh! Ma jagan igati kolleeg Epleri märkust või seisukohta, et kui minister on rääkinud millestki, mis ei ole otse teemaga seotud, siis võib selle kohta kindlasti ka küsida. Küll aga on tõepoolest palve jääda rohkem selle raamesse, mis on siseministri valdkond. Aga veel kord: ma ei mõista seda hukka.

Tavaliselt me oleme harjunud selliseid arutelusid kuulma kuritegelike organisatsioonide esindajate poolt, kes võtaks sealt või võtaks teiselt või kolmandalt. Aga huvitav, et sotsiaaldemokraatide puhul on nii, et kui pannakse pintsak [selga] ja lips [ette], siis võib rääkida sisuliselt täpselt sama

Algne küsimus, mida ma mõtlesin tegelikult küsida, oleks puudutanud seda, milliseid garantiisid te pakute nendele noortele inimestele, kes kaaluvad politseinikuks saamist. Me teame, et mõne aasta eest löödi paljud minema, kuna nad ei olnud nõus süstima endale neid aineid, mille süstimist nõuti. Kas tulevastele politseinikele te selles asjas mingeid garantiisid pakute või ei paku? Aitäh! Ma korra täpsustan: kas see lõpp oli küsimus? (Hääl saalist.) Selge! Selge! Ma saan öelda, nii-öelda tagurpidi tagasi tulles nende teemade juurde, et uusi garantiisid praegu

kui meil siin lühikeses debatis vaidlustatakse seda, et jõukaid inimesi rohkem maksustada, siis ma saan aru nii, et maksustame siis keskklassi. Kui kuskilt on maksuraha vaja võtta, siis seda minu hinnangul tuleb võtta nendelt, kes on rikkamad. Seda sellepärast, et neil on võimalik panustada ja nende elukvaliteet ei lähe [sellest] halvemaks.Ma ei tea, kas keegi siin saalis väidab kuidagi vastu, aga mina väidan, et kui inimene, kelle kuusissetulek on 5000 eurot ja rohkem,

Aga Venemaa ei ole hea näide, ma arvan, üldse väga paljudes asjades. Kui me räägime enamikust Euroopa riikidest, siis rikkamat osa ühiskonnast maksustatakse kõrgemalt. Seda sellepärast, et keskmist või vaesemat osa kõrgemalt maksustades saame me kaasa probleemid, aga eelarvesse raha juurde ei tule. Aitäh! Ma korra härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma saan aru, et siin on tekkinud astmelise tulumaksu üle eraldi vaidlus. Ma ütlen kohe protokolli huvides ära, et mina ei toeta astmelist tulumaksu ja samuti puudub mul kuritegelike organisatsioonide mõttelaadi tunnetuse kogemus.Aga ma lugesin

ministeerium või valitsus selle all silmas pidas, kui sa oskad seda öelda. See on küll Kultuuriministeeriumi vastutada, aga võib-olla sa midagi oskad öelda. Aitäh, Ma nüüd pean ütlema, et seda detaili ma ei oska kahjuks avada, aga teeme niimoodi, et ma siis vastan sellele kirjalikult. Selle vastuse kindlasti saab. Ma saan öelda seda, mille eest otseselt Siseministeeriumi haldusala vastutab. Mis puudutab kriisideks valmistumist, siis Päästeamet on käesoleval käesoleval aastal saanud rohkem ressursse omavalitsuste koolitamiseks ja nendega tegelemiseks ning järgmisel aastal tuleb neid ressursse juurde, pluss see, mida ma kirjeldasin, eesmärk, et me saame Päästeametisse eraldi inimesed, kes ainult omavalitsuste küsimustega tegelevad. Ütleme nii, et nii palju kui on võimalik olnud, me omavalitsusi toetame, sest ka väga suur osa kriisideks valmistumisest on elanike koolitamine ja ettevalmistamine selleks. Kui me paneme siia kõrvale, ma ei tea, rahalised vahendid, kõrvutame,

Ma korra testin, kas Rain Epleril on protseduuriline küsimus või on see varjatud sõnavõtt. Palun, Rain Epler! Jaa, aitäh! Loomulikult protseduuriline. Paraku tõstatus see seoses selle mõttega, mille minister välja käis. Minister

Ma tahaksin omalt poolt ära markeerida, et ma arvan, et siin saalis suur enamus ei ole sellega nõus. Läänemets proovis kurvalt mängida seda ainsat opositsiooni, kes võitleb vaeste ja väetite eest. Aga ma tuletaks meelde, et sotsid ise praegu jõuliselt kehtestavad regressiivseid makse, mis löövad just vaesemat elanikkonnakihti, ja sellesama astmelise tulumaksu plaaniga, räägitakse, võetakse 200 eurot 5000 eurot teenivatelt, aga siis, kui [see seadusena] jõustatakse, tuleb välja, et ka

Aitäh! Ka mina ei eksinud oma kahtluses, et see ei olnud protseduuriline küsimus. Tegemist oli ikkagi varjatud sõnavõtuga, vaatamata sellele, et alguses püüti väita vastupidist. Aga nii juhtub vahel.Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Minu meelest puudus teie vastuses Lihula monumendi kohta absoluutselt igasugune loogika. Te ütlesite, et sellel monumendil pole isegi

liberaalide valitsused, nende juhitud valitsused on käitunud oma tegudes täpselt risti vastupidi. Meenutame kas või koroonaterrori aega, kui rahumeelsete inimeste vastu läksid täisrelvastuses eriüksuslased. Nüüd siis Lihula monument,

Aitäh! Eesti on jätkuvalt õigusriik ja poliitilisi tellimusi ei tohi ellu viia, välja arvatud asjad, mis on seotud eelarvega, investeeringutega ja seaduste täitmisega, mis on ka ju poliitilised otsused.

istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teie haldusalas valmis biomeetrilise identifitseerimissüsteemi andmekogu ABIS. Kui me viimase aja uudiseid loeme, siis saame pidevalt

kliendiandmebaasis olnud 700 000 isikukoodi ja üle 400 000 e‑maili. Mida on tehtud selleks, et hoida inimeste isikuandmeid? Millised ettevaatusabinõud on võetud kasutusele, kuidas on tõstetud teadlikkust, et ära hoida sellised lekked ja kõik nendega kaasnev? Aitäh,

neid küberründeid teevad, asub Siseministeeriumi haldusalas, siis ma olen suhteliselt veendunud, et Siseministeeriumi haldusalas need mured, mis tavaliselt andmebaaside ja IT‑süsteemide ja nende turvalisusega kaasnevad,

alates Siseministeeriumi juhtkonna koosolekutest meil ministeeriumis minu arvates väga hästi korraldatud see, võrreldes teiste ministeeriumidega, et kõigil juhtkonna koosolekutel, kus arutatakse olulisi

Ma ütleksin niimoodi, et kus mujal siis veel kui mitte selles ministeeriumis ja nendes asutustes, kes sellesama küsimuse, ma ei tea, hübriidrünnakutega, Eesti-põhiste rünnakutega ning Eesti kaitse

Kümned tuhanded Eesti mehed, olude tõttu Saksa mundris, võitlesid kommunistlike anastajate vastu rahvuskomitee ja peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluotsa üleskutsel. Augustis 1944 ütles Uluots, et vabadussõda jätkub, küll erinevates ja keerulisemates tingimustes kui eelmine, ning et mehed, kes, relv käes, võitlevad Eesti rahva kaitsel, on õigel teel, nendest sõltub Eesti rahva olevik ja tulevik, on raske laim ja solvamine, kui keegi mõtleb ja ütleb teisiti.2012. aastal tunnistas Riigikogu oma otsusega need Eesti eest võidelnud mehed vabadusvõitlejateks. Teie aga võrdlesite siin nendele ausamba avamist okupantidest punaarmeelastele ausamba avamisega. Olevat sama asi. Küsingi Uluotsa sõnadega: miks te laimate ja solvate meie rahva kangelasi, meie isasid ja vanaisasid? Mis eeskuju te meie noortele annate?

aegu, ma arvan, nagu ka teie. Ma arvan, et selles küsimust ei ole. Küsimus on selles detailis, mis puudutab avalikku korda, mitte selles, mida need inimesed tollel ajal tegid, mis võitlust nad pidasid, mida nad ise mõtlesid. Selles ei ole küsimus. Küsimus on selles, mis sümboliga me neid mälestame, ja küsimus on selles, kas see sümbol peab olema mõne okupatsioonirežiimi

siis kuidas me hakkame põhjendama seda, et teise režiimi omasid [kasutada] ei tohi. Mina ei taha mitte ühtegi Vene sümbolit näha. Aga sümbol on sümbol ja režiim on režiim, Eesti Vabariik on Eesti Vabariik ja Eesti iseseisvus on Eesti iseseisvus, on ju.

Loomulikult, ühte‑ või teistpidi tulebki neid inimesi mälestada. Lihtsalt küsimus oli avaliku korra tagamises ja probleemide ennetamises, mitte milleski muus. Ma tean, Ma tean, mida te tunnete, ma tean, mida te püüate väita, aga see niimoodi ei ole. Keegi ei ole, esiteks, politseile ühtegi poliitilist korraldust andnud. See oli PPA enda ohuhinnang. Meil oli siin küsimus politseiriigi kohta Kert Kingolt. Seesama põhimõte, et

Aga siseminister ei lähe ütlema ja ma loodan, et mitte kunagi Eesti Vabariigis ei lähe ta ütlema politseile, milline ohuhinnang tuleb [anda]. Sellel hetkel lõpeb tõesti demokraatia ära ja seadused enam ei kehti. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Minu meelest võiks teie mälu olla ikkagi pikem kui nädal aega. Infotunnis te ütlesite otsesõnu, et Eesti mehed ei oleks pidanud minema Saksa vormis 1944. aastal oma kodumaad kaitsma. Ehk te panite asjad päris sirgelt paika. Nüüd te võrdlesite Punaarmee vormi jällegi vabadusvõitlejate pingutusega. Nii et päris halvasti on teie elementaarsete ajalooteadmistega lood. Minge uurige sugulastelt oma vanaisa kohta. Ma arvan, et ta ei oleks teie sooritusega täna absoluutselt rahul.Aga jah, kurb on vaadata, et ei suudeta kindlaks teha, kes on samba omanik. Kas oleks vaja veel mingit juriidilist abi, kui siseminister ei suuda seda tuvastada, konfiskeerib vabadusvõitlejate samba ei tea kellelt, viib ei tea kuhu,

Aga te peate ka aru saama, et politseil on seadusest tulenev ülesanne avalikku korda tagada ja see ei ole kuidagi seotud ajaloo tõlgendamisega. See on seotud kehtivate seadustega ja sellega, milliseid olukordi üks või teine sümbol

Aga vaadake, kui need isikud ütlevad, et kivi neile ei kuulu ja nemad sellega seotud ei ole, siis politsei vist ei hakka neile omistama asju, mida nad üles tunnistada ei taha või mis ei olegi niimoodi.

Lihula monument konfiskeeritakse, Sinimägedes mälestusüritusel kästakse särgid tagurpidi keerata, aga samas pronkssõdur seisab oma hiilguses kalmistul.

veerand Eesti elanikest on viimase aasta jooksul pidanud igapäevaste kulutuste katmiseks laenu võtma, siis seda numbrit vaadates võiks ikkagi öelda, et valitsus on ju täielikult läbi kukkunud ja teie ilusad sõnad

hoolimata sellest, et mõned meie koalitsioonipartnerid väga kõva häälega nõudsid nii laua taga kui ka meedias, et pensione peab kärpima, need külmutama, indekseerimist vähendama ja kõike muud tegema,

Ma väidan teile, et kui sotsiaaldemokraate poleks valitsuses olnud, oleks need maksuotsused kindlasti teistsugused olnud, ja selle koha pealt ettevõtete panus, ma arvan, poleks selline olnud, vaid me räägiks eelkõige sellisest tavalisest inimesest.

oluliselt suuremas tempos [tuleks] seda tõsta, kui on keskmise palga kasv. Ma usun, et lõppkokkuvõttes tööandjad, ametiühingud ja riik selliselt ka kuu jooksul kokku lepivad.

See on ju iseenesest igati mõistlik. Aga tulen selle Lihula samba juurde tagasi. Te olete siin kordi öelnud, et üks äravõtmise põhjusi oli see, et seal oli kuidagi vale riigi vorm ja nii edasi. Samas, pronkssõdur on meil ikka jätkuvalt alles ja ma julgen küll väita, et suurel osal Eesti Vabariigi [kodanikest] või eestlastest on väga kibe ajalooline mälestus sellest okupatsioonisümbolist.

Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Lauri! Sa käsitlesid oma ettekandes ka PPA kriisireservi loomist ja mainisid, et eesmärk on umbes 1000 inimest. Millal on plaanis see eesmärk saavutada ja kuidas need üksused saavad olema strukturaalselt organiseeritud, on nad rühmad või kompaniid? Kellele nad alluma hakkavad, kas prefektidele või keskselt PPA peadirektorile?

osaliselt testida ja kindlasti tekib ka vajadusi, kuidas ja mismoodi see süsteem toimida saab. Siis me saame selle debati ära pidada, kas me peame kuskil seadusandluses midagi muutma või mitte.

seaduseparagrahvide taha see ei tohiks jääda. Minu arvates on see väga hea. Ükspuha mis, peaasi et see reserv on olemas ja on valmis reageerima. Ma

Ma ütlen niimoodi, et ma olen Kaitseväe ja Kaitseliidu toimimisega selle alluvussuhte osas võib-olla isegi paremini kursis kui PPA puhul. Aga see loogika, mida ma kirjeldasin, umbes sinna kanti võiks minna. Oluline selle reservi puhul on ka see,

Minu küsimus on seotud tänase uudisega, kus on kirjutatud, et uus partii ülikanget narkootikumi põhjustas Tallinnas üledoosilaine. Sellest oli täna siin saalis juba juttu, ma tean.

Minu küsimus on see: kuidas me saaksime politseiressurssi suurendada ja kuidas aitab sellele kaasa see uudis, millest me siin hiljuti rääkisime, et teist aastat järjest politseinike, päästjate ja piirivalvurite palgad kahjuks ei tõuse? Aitäh teile! suhteliselt kindlalt väita, et 2026. aastal palgatõus tuleb. Kui me teeme 2026. aasta eelarvet, siis me saame täpsemalt öelda, mis see protsent saab olla. Ootuste juhtimise kohta

See on ikka väga suur vähenemine olnud. Varasemate tegude kohta ma kahjuks öelda ei oska, mis need situatsioonid olid ja miks selliseid valikuid tehti. Aga praegu me oleme teinud politseinike väljaõpet kahekordistanud, nii et isegi kui inimeste arv peaks vähenema, siis on uusi võimalik kohe [juurde] võtta. Politseiga on kokkulepe, et kõik vabad ametikohad täidetakse. Varem oli sadu politseinike ametikohti, mis ei olnud täidetud,

Suur tänu, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti 200 fraktsiooni nimel Kalev Stoicescu, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Hea siseminister, tänan sisuka ettekande eest. Siseministeeriumil ja selle haldusala asutustel on väga oluline roll laias riigikaitses. Rääkisin ka eelmise nädala teisipäeval, kui meie ees esines ettekandega kaitseminister Hanno Pevkur, nagu riigikaitse seisneks üksnes sõjalises kaitses, on ajast ja arust ega vasta tänapäeva olukorrale ja vajadustele. Teisalt, ma toonitasin samuti eelmisel nädalal, et laia riigikaitse tsiviilpool ei ole sugugi mitte limiteeritud Siseministeeriumi haldusalaga. Vaatamata Päästeameti, Politsei‑ ja Piirivalveameti ning kaitsepolitsei väga olulisele rollile riigikaitses ja sisejulgeoleku tagamises on terve rida teisigi tsiviilvõimeid, mida Eesti peab tugevdama, et efektiivselt tegutseda mis tahes kriisiolukordades, olgu need sõjalised või mittesõjalised, mis puudutavad eeskätt elutähtsaid teenuseid, näiteks küberkaitset, tervishoidu, energiat, toidujulgeolekut ja paljusid teisi valdkondi. Ka nemad peavad olema võimalikult adekvaatselt ja proportsionaalselt rahastatud, sealhulgas kavandatavast ühekordsest ehk erakorralisest riigikaitsealasest suurinvesteeringust. Mitte ainult Kaitseministeeriumi

valmisoleku seadust ehk tsiviilkriisi‑ ja riigikaitseseadust, mis selle terviku moodustab ja seadustab. Laia riigikaitse ülesehitamine ja sisejulgeoleku tagamine on siiski laiem kui päästjate, politseinike ja piirivalvurite või kaitseväelaste ja kaitseliitlaste igapäevane tegevus ja valmidus.

peame arvestama ka Venemaa katsetega, kasutamaks Eesti ja tema liitlaste vastu mis tahes inimesi ja vahendeid, kes või mis on valmis – teadlikult ja sihilikult või mitte – meid haavama ja kahjustama, diskrediteerima ja nõrgestama. Kiidan kaitsepolitsei ja politsei tööd Erakond Eesti 200 nimel, kuid möönan samas, et Venemaa sellesuunaline tegevus on mastaapsem ja intensiivsem kui kunagi varem, kaasa arvatud kunagise külma sõja kõige süngematel aegadel, mis teeb selle võitluse veelgi raskemaks. Julgeoleku ja õiglusega seotud kaalutlused puudutavad ka tuhandete Eesti elanike valimisõigust. Pean silmas agressorriikide Venemaa ja Valgevene Eestis elavaid kodanikke, kellel on passiivne õigus osaleda kohalikel valimistel, otseselt mõjutades kohalike võimude kujundamist ning kaudselt avaldades mõju ka Eesti Vabariigi presidendi valimistele. Minul ja ka teil, head kolleegid, ei ole sellist õigust nagu neil: hääletada Eesti kohalikel valimistel ja ka Venemaa presidendi valimistel, kui neid saab muidugi valimisteks nimetada. Küsimus ei ole selles, kas suurem osa neist seda õigust Putini poolt hääletada vaid küsimus on selle õiguse olemasolus. Neil ei peaks olema õigust Eesti kohalikel valimistel hääletada, see on mõistagi ka julgeoleku, mitte ainult õigluse küsimus. Ja veel, Moskva patriarhaadile alluv vene õigeusu kirik Eestis. Peale patriarh Kirilli poolt väljakuulutatud džihaadi demokraatlike riikide ja nende väärtuste vastu on justkui mingi kompromiss saavutatud, mis aga lubab sellel kirikul, mis on tegelikult Moskva võimude filiaal, Eestis edasi tegutseda. Tuli on tuha all, sest see kirik ei ole ühemõtteliselt, selgelt ja lõplikult Moskvast lahti öelnud. Praegune seis ei saa olla lahendus või lõplik lahendus.Lõpetan siiski positiivsemal ja optimistlikumal noodil. Soovin Eesti 200 poolt koalitsioonikaaslasele siseminister Läänemetsale jõudu ja jaksu laia riigikaitse ja sisejulgeoleku tugevdamisel. Aitäh! Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ja volitusega Andre Hanimägi, palun!

Lugupeetud aseesimees! Hea minister! Head kolleegid! Aitäh kõigepealt selle ülevaate eest! Tõepoolest, ohud siseturvalisusele on iga aastaga muutunud järjest keerukamaks ja mitmekesisemaks. peavad ka meie reageerimisvõime ning mõtteraamid uute ohtudega toimetulemiseks muutuma. Tekkinud ja tekitatud on uusi väljakutseid, olgu selleks rände kasutamine relvana või ka seesama droonide kasutamine nii lahingus kui ka salakauba vedamise vahendina.Mis Mis tegelikult tänases arutelus väga vähe, kui üldse, puudutamist leidis, oli AI ehk tehisaru ülikiire areng. Kui me vaatame, millised on juba arvuti poolt loodud videod, kuivõrd ehtsad on hääled, ja mõtleme sellele, kui paljud inimesed tänagi erineval viisil petta saavad, siis ma arvan, et ka siin on tegelikult põhjust muret tunda. Me peame väga hoolikalt mõtlema, kuidas me tehnoloogia arengut kasutame ja kuidas ka inimesi selle eest heas mõttes kaitseme. Loomulikult vajame uute ohtudega toimetulekuks paindlikku ja tugevat struktuuri, mille üks peamisi komponente on kindlasti kriisireservi loomine. See võimaldaks meil kiiresti mobiliseerida lisajõude hädaolukorras, olgu selleks looduskatastroof, suuremahuline rändelaine või mõni muu provokatsioon piiril. See suurendab meie valmisolekut ja annab kindlustunde, et me saame hakkama. Oluline on loomulikult idapiiri väljaehitamine täies mahus, sealhulgas droonitõrjesüsteemi rajamine. Piiri füüsiline kaitse ja tehnoloogilised lahendused, nagu seesama droonimüür, on hädavajalikud, et maalt, merelt ja õhust ei pääseks mitte miski meie teadmata ega reageerimata Eesti pinnale. Mul on hea meel, et minu küsimusele vastates härra siseminister rõhutas, et neil on hea koostöö Eesti kaitsetööstuse liiduga, et ka Eesti ettevõtted ja Eesti tehnoloogia pääseks meie riiki kaitsma. Loomulikult ei ole meie idapiir ainult meie piir, vaid see on Euroopa Liidu ja NATO idapiir. Riigi kulutusi kritiseeritakse päris sageli: riik on paks, ametnikke on liiga palju. Aga siseturvalisuse valdkond on juba praegu piisavalt õhukeseks lihvitud. Tõsi, vaatamata sellele on nii politsei, Päästeamet kui ka Häirekeskus endiselt kolm kõige enam usaldatud asutust Eestis. Kuid allapoole kriitilist piiri me minna ei saa. Siis riskime mitte ainult turvalisusega, vaid ka Eesti riigi julgeolekuga. Katseid Eesti ühiskonda destabiliseerida ja inimesi hirmutada on juba olnud ju meilgi. Meenutame, et härra siseminister on lausa omal nahal seda tunda saanud, õigemini oma auto nahal. nahal. Väga keeruliste läbirääkimiste taustal tuleb meil nende küsimustega kindlasti pidevalt arvestada. Turvatunne ei tohi olla näiline. Vaatamata sellele, et inimesed tunnevad, et Eesti on turvaline, politsei, piirivalve, päästeteenistus ja Häirekeskus saama oma tööülesandeid täita tõhusalt ja operatiivselt. Lisaks tehnikale on seejuures loomulikult vaja motiveeritud ja väljaõppinud töötajaid, kes oleksid valmis raskustest hoolimata

Aktuaalsed on hetkel ka seadused, mis annaksid näiteks politseile rohkem õigusi juurde. Samas saab tasakaalu leidmine põhiõiguste ja turvatunde vahel olema väljakutse.

Meie ühiskonnas on õnneks väga palju neid, kes on valmis panustama siseturvalisusesse, olgu siis vabatahtlike politseinike või päästjatena. Loomulikult suur tänu teile kõikidele selle eest! Me peame teid alati silmas pidama ja looma veelgi paremad tingimused ja toetused, et te seda tööd saaksite

Me peame edasi liikuma elanikkonnakaitsesüsteemi tugevdamisega ja pakkuma loomulikult inimestele vajalikke teadmisi, kuidas hädaolukorras toimida, kus on kus on turvaline varjumispaik ja millised on need kriitilised teenused, mis peavad igal juhul toimima. Samuti on oluline, et meil oleksid infrastruktuur, varjumiskohad ja ka ohuteavitussüsteemid, mis jõuaksid igasse kodusse. Tsiviilkaitse ei ole vaid riigi vastutus, vaid ka igal kodanikul peab olema valmisolek oma turvalisuse eest seista. Head sõbrad, meie kõigi eesmärk peab olema hoida Eestit turvalise ja sidusa riigina, kus igaüks tunneb, et tema panus on oluline. Üksnes tugev, turvaline ja koostööd tegev ühiskond suudab raskustes ja kriisides püsima jääda. Ma tänan meie politseinikke, piirivalvureid, päästjaid, kõiki Häirekeskuse ja Päästeameti töötajaid teie töö eest. Ühtlasi kutsun kõiki Eesti inimesi mõtlema ka enese valmisolekule kriiside korral.

Härra minister esines ettekandega tuntud headuses. Ei üllatanud positiivses mõttes – jutt oli voolav, ma ütleksin, et mitte niivõrd rahustav, kuivõrd uinutav. Aga siseminister ütles, et siseturvalisuses on Eesti praegu igapäevases lahinguolukorras, ja rääkis ka laiapõhjalisest riigikaitsest.

See nappus kasvab. See on karjuv vajadus ja selline tegevus on karjuvas vastuolus nende loosungite ja Eesti eluliste huvidega ja julgeolekuhuvidega. Sellest minister siin ei rääkinud, sellest ta vaikis. Rändepoliitika kohta esitasin ma küsimuse, aga ma ei saanud tegelikult rahuldavat vastust, ja mitte vaid minu arvates rahuldavat vastust, vaid Eesti julgeoleku seisukohalt vaadates rahuldavat vastust. Hää küll, 2022 oli erakorraline, sõja puhkemise aasta ja sisseränne oli erakordselt suur, aga ka 2023. aastal ületas väljastpoolt tulevate inimeste arv Eestis saldona 14 000 inimest ühe aasta jooksul. See on suurem kui aasta sündimus, oluliselt suurem! Tallinnas olid 2021. aastal rahvaloenduse andmetel

kui palju on Eestis ebaseaduslikku rännet ja kuidas me valmistume ränderündeks, vaid selles, milline on valitsuse poliitika Eesti rahvusriigi kestlikkuse seisukohalt tulevikku vaadates.

Keelenõude kehtestamine ühelt poolt reguleeriks immigratsiooni, teiselt poolt kaitseks eestikeelset inforuumi ja aitaks kaasa lõimumisele, et inimesed saaksid teineteisest aru. See on ka sisejulgeoleku ja turvalisuse küsimus, aga valitsus seisab sellele vastu.

Läheme edasi: Vene kodanike hääleõigus Eestis, millest on juba mitu aastat räägitud. Lugupeetud siseminister, sellest mitu aastat rääkinud ja see on mitmes koalitsioonis küsimuseks tõusnud. Teie isiklikult olete sellele vastu olnud ja sotsiaaldemokraadid on vastu sellele, et seda küsimust lahendada.

Aga me ei lahenda seda, sest siseminister ja sotsiaaldemokraadid on sellele vastu. Ja siis me räägime siin teise‑, kolmanda‑ ja neljandajärgulistest küsimustest Eesti siseturvalisuse ja julgeoleku seisukohalt. Kui me nüüd kõik need küsimused kumuleerime, siis ma julgen öelda, et mul on hirm. Mul on hirm, et meil on selline valitsus ja selline siseminister. Mul on tõsiselt hirm. Ja siis me mõtleme ja kuuleme, et valitsuse liikmed teevad ettepaneku, et Eesti Nokia võiks olla vangide Eestisse toomine. Õnneks jätkub Eestis ka tasakaalustavat mõistust. Õiguskantsler on viidanud väga tugevatele vastuargumentidele, väga tõsistele ohtudele, mida see endaga kaasa tooks nii keelekasutuse kontekstis kui ka kultuuri kontekstis. Need ohud on kindlasti suuremad kui see raha, mida me teoreetiliselt võiksime selle pealt teenida. Riigi mainest ma ei räägigi, mis on ju ka julgeoleku seisukohalt ülimalt oluline, samuti majanduse arendamise ja võimalike välisinvesteeringute seisukohalt. Me oleme aastakümneid näinud vaeva selle nimel, et väike Eesti oleks arenev, edumeelne, positiivne riik. Ja siis me räägime, kuidas me hakkame üle Euroopa siia vange tooma, et see ongi Eesti Nokia ja see suurendab meie turvalisust ja võimaldab võib-olla veel mõnikümmend miljonit eurot teenida olukorras, kus me kehtestame valimatult igasugu makse ja korjame neid oma inimestelt kokku.

siit puldist – stenogrammist võib kontrollida –, et ettevõtjad toetavad mõlemat varianti, nii kasumi kui ka vara maksustamist. Ettevõtjad toetavad mõlemat! Mina olen aru saanud, et ettevõtjad ei toeta kumbagi, aga minister väidab valitsuse liikmena, et toetavad mõlemat. on siis tore ja lihtne riiki valitseda, kui ettevõtjad toetavad mõlemat. Siis ei ole ju ka valitsusel raske valida, siis tuleb mõlemad valida. See oli muidugi iroonia, ärge seda tõsiselt võtke. Ma lugesin Sakalat ja seda, mida Sakala ajakirjanik kirjutab. Minister ei ole vastulauset esitanud, nii et ma võtan seda tõena, et see on tõesti niimoodi sotsiaaldemokraatidel välja öeldud. Sotsid õhutavad klassiviha.

vastandada niimoodi erinevaid sotsiaalseid rühmi. Nii et kahetsusväärselt pean ütlema, et midagi positiivset sellest ettekandest ja vastustest küsimustele ma ei leidnud. Ma väga loodan, et koalitsioonipartnerid aitavad siin natukene siseministrit ja sotsiaaldemokraate, et meil tekiks tõesti terviklik siseturvalisuse ja julgeoleku poliitika.

Tänan, lugupeetud juhataja! Kahjuks pani minister juba lõikama – ja tuli tagasi. Rõõm näha, vähemalt ta kuuleb meid.Mul

kollektsioneerimise ning punasammaste, okupatsioonisammaste erisust. Loodan, et te kõik lähete talle appi. Mina tahan ka täna ministrit lahkesti selles aidata.

politsei rahastamise parandamisega ja uue personali värbamisega, minister tunnistab, et kõik logiseb ja politseinike põud kasvab. Muidugi, politseinike sotsiaalseid garantiisid on nõrgestatud, selle tulemusel on üha raskem ka värvata. Ei saa nõus olla ka Alar Lanemani arvamusega, et teie valdkond oleks justkui hästi struktureeritud ja reguleeritud. Teie haldusalas valitseb praegu kaos ja suvaõigus. Ma nimetasin, millega peaks praegu tegelema: personalipoliitikaga, elanikkonnakaitsega, turvalisusega. Aga ei. Tegeletakse punase kraanaga, vabadusvõitlejate monumentide konfiskeerimisega. Ma ei ole saanud ühtegi adekvaatset vastust juba nädala jooksul, antakse nädala jooksul, antakse äärmiselt segaseid vastuseid. Ainuke, millest ma aru saan, on see, et minister ei saa millestki aru.

Sellest räägitakse ainult poole suuga. Kesk-Aasiast pärit taksojuhid võtavad pealinna taksoturgu üle. Aga vaat selle asemel tahtis minister maksudebatti pidada, siis kui pidi asjast rääkima. Igal juhul on kõige traagilisem lugu see, et siseminister ei ole teinud endale selgeks elementaarseid seadusesätteid. Aga vaat punast kraanat ta välja ajab. vandeadvokaat Carri Ginter, kes oli neidsamu agressioonisümboleid käsitleva seadusesätte tegemise juures, selgitas sõnaselgelt, mis on seadusesättes kirjas: karistusseadustiku järgi ei piisa sümboli avalikku kohta viimisest ega selle kasutamisest, koosseisu realiseerimiseks tuleb seda teha neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. siin ongi teile see saladus, et Eesti vabadusvõitluse toetamine ei ole agressiooni toetamine. Eesti vabadusvõitlejate meeldetuletamine ja mälestamine ei ole agressiooni õigustamine. Te olete teinud nii raske vea, et meil ei ole muud valikut kui nõuda teie tagasiastumist. Politsei tegutsemine Lihula ausamba konfiskeerimisel rikkus mitut põhiseaduse aluspõhimõtet: sõna‑, veendumuse‑ ja südametunnistusevabadust, süütuse presumptsiooni, eraomandi puutumatust.

Eesti ajaloos. See häbistab meie võitluse pärandit. See on isegi vabadusvõitluse teotamine. Valitsus ei suuda poole sõnagagi välja öelda, kaasa arvatud peaminister siin, et need, kes võitlesid punaterrori vastu, Punaarmee vastu oma kodumaa kaitsel, võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest. Nad ei suuda seda öelda. Kui puudub algharidus ja algne arusaam, mis on Eesti riigi mõte, kui puudub algne arusaam Eesti ajaloost, siis ei saa seda ameti[kohta]

kiiremas korras tagasiastumise peale, sest mulle tundub, et ka sotsiaaldemokraatidele võib selline vaade muutuda koormaks, vaadates, mis juhtus pärast samba kõrvaldamist teie toetusnumbritega.

Aga teie oma valitsusega jätkate seda kõike. Te toetate kõik edasi desertööre, samal ajal kui Poola ütleb, et ärge tehke seda. Ta soovitab kõigile teistele, et ei ole vaja sadu tuhandeid väejooksikuid üleval pidada, see on Ukraina võitluse võitluse õõnestamine. Mina ütlen sedasama: ärge õõnestage, eriti veel Eesti inimeste arvelt, kellele ta laote üha uusi makse. Milline on eeskuju meie reservistidele, meie ajateenijatele? Kas nad peavad [kutse minema? Jah, peavad. Aga see on äärmiselt halb eeskuju. Igal juhul, selle asemel, et anda teile järgmine ja järgmine võimalus, ei näe ma praegu muud võimalust kui teie tagasiastumine, sest te ei tee teist nägugi, te tahate maksudebatti [pidada], te ei lahenda probleeme ja te istute seal edasi. Aitäh! Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Anti Haugas, palun! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Viimastel aastatel on saanud tavapäraseks ütelus, et elame kriisist kriisi. Ühest küljest on see olnud riigile väga suur väljakutse, teisest küljest on see olnud väga hea baas õppimiseks ning enda vundamendi kindlustamiseks. Suuremad muutused üldühiskondlikus arusaamas muutusid eelkõige Eesti julgeolekut silmas pidades 2014. aastal, mil Krimmi ilmusid rohelised mehikesed ning Venemaa okupeeris Ukrainas Krimmi poolsaare. Toimunud sündmused initsieerisid jada, Toimunud sündmused initsieerisid jada, mis on [muutnud] Eesti paremini kaitstuks kui kunagi varem. 2014. aastal, Taavi Rõivase esimese valitsuse ajal, valmis idapiiri arendamise visioon, milles esitati erinevad lahendused piiritaristu väljaehitamiseks. Samas alustas tegevust idapiiri ehituse töörühm, kuhu kaasati kõik huvigrupid. Koostöös kirjeldati idapiiri programmi vajadused ning projekteeriti arendustegevused, mida hakati järk-järgult ellu viima. Nüüd, kümme aastat hiljem, oleme kuluka ja aeganõudva protsessiga jõudnud faasi, kus on vaja teha viimased ponnistused seatud sihi saavutamiseks. Piisava rahastuse korral on võimalik kogu piir järgneva kolme aasta jooksul lõplikult valmis ehitada. Ka käesolev Riigikogu koosseis andis 2024. aasta eelarvega piiri täiendavale tugevdamisele juurde enam kui 12 miljonit eurot. See summa ei ole projekti kallidust arvestades suur, kuid aitab hindade kallinedes ehitusega soovitud graafikus Tasub toonitada, et Eesti piir ei ole mitte üksnes Eesti Vabariigi piir, vaid see on ka Euroopa Liidu ja NATO idapiir. Peame tegema pingutusi, et investeeringute tegemisel kaasaksime lisaks Eesti maksumaksja rahale ka liitlaste oma. Kui Eestis on piir kindel, on kindel olla ka Berliinis. Võimalikult paljudel Eesti elanikel peavad olema oskused ja teadmised, et kriisides toime tulla ja võimaluse korral teisi aidata. Alalhoiuinstinkt ning eestlaslik talupojatarkus teevad ära suure osa tööst. Kuid see on momentum, kui hea koordinatsiooni ning vabaühenduste koostöö aitavad elanikkonna valmidust kiiresti kasvatada. Riigi eelarvestrateegiaga on esmakordselt tagatud elanikkonnakaitse valdkonnale mitmeks aastaks püsirahastus. Jah, iga summa võiks olla suurem, kuid see annab ka teatava kindlustunde, et vabaühendused suudavad ja tahavad omalt poolt investeerida sinna oma aega ning ka vahendeid. Minu hea sõber Võrumaalt pidas koos oma sõprade

See kohalik initsiatiiv on võtnud eesmärgiks lähema kahe aasta jooksul koolitada täispikal koolitusel, päevasel koolitusel välja vähemalt 5000 inimest. Ka riigi tugi, 300 000 eurot, mis selle komando rajamiseks anti, anti, oli väga suur lüke, et kogukond võiks oma missiooni jätkata. See on vaid üks näide Eestimaalt, kui suur võib olla kohaliku initsiatiivgrupi panus, kui nende [hoogsale Siseministeeriumi valitsemisalas tegutseb tuhandeid vabatahtlikke.Möödunud aastal käivitus PPA kriisireservi ettevalmistus, sealhulgas algas kriisirolliga abipolitseinike süsteemi käivitamine. Olles abipolitseinik Võrumaal, käies patrullis ning suheldes kolleegidega, võin kinnitada, et kodanike valmidus kriisirolli võtta on ka siin suur. Teisalt on tajutav, et väljaõppe mahu kasvule panevad teatud piirid instruktorite ning ka treeningbaaside

suure tugevuse ja kiitusena välja, korrates ka ministrit, et Eesti inimesed usaldavad siseturvalisuse tagamisse panustavaid ameteid: politseid usaldab 88%, Päästeametit 97% ja Häirekeskust 96% Eesti inimestest. Need on Eesti enim usaldatud asutused.Lõpetuseks toon välja ühe meie koosseisu suure võidu. Koos partneritega, heade Riigikogu kolleegidega,

Mittekodanike hääleõiguse piiramine võiks olla kindlasti üks samme, kus meil peaks toimuma mitte poliitiline debatt ja mitte erakondlik debatt, vaid inimesed peaksid saama vastavalt oma südametunnistusele otsuseid teha. Aitäh! Suur tänu! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Esiteks peab au andma meie siseministrile, kes tõesti suutis meie ees kolm tundi

Suur kummardus teie ees. Siseminister alustas oma kõnet lausega, et riik on nii tugev kui tema inimesed. Kui tugevad need inimesed meil siis on sellise valitsusega? See on, ma arvan, peamine küsimus, millele me peame igapäevaselt vastama. Need vastused ei ole meile kindlasti meelepärased. Räägime siseturvalisusest. Ma ka oma küsimuses tõin juba välja ridamisi probleemseid kohti. Nendest ma tahakski oma kõnes rääkida.

See näitab ju tegelikult selgelt, et need struktuurid on alarahastatud ja töö sellisel viisil, nagu siseminister meile siin püüdis seletada, ei toimi. Meie inimesed saavad surma ja iga aastaga aina rohkem. Teine väga oluline valdkond on narkoturg. Narkoturg vohab ja see läheb aastast aastasse aina hullemaks ja hullemaks.

See on ju samamoodi langenud. 2022. aastal oli Eesti inimeste aktiivne kaitsetahe 71%,

kui mul on ikkagi toimetulekuga probleeme, ma loomulikult esimese asjana ütlen, et minu probleem on toimetulek. Kummastav, kuritegevus jääb kuidagi tagaplaanile. See ei ole ju ka normaalne.

Kurb. Nii et siin sai täna väga palju tühje sõnu öeldud ministri poolt. Ma saan täiesti aru, et viidati ka sellele, et on rahapuudus. Jah, mööname seda, et igas valdkonnas on alati rahapuudus, ükskõik mis valdkonnas.

Kui lugeda tänast uudist, siis on väga huvitav jällegi jälgida, kuidas sotsiaaldemokraadid mängivad opositsiooni koalitsioonis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, no ei käi see asi nii! Ei ole niimoodi, et kui pauk käis, siis teie olite puu otsas. Ma kujutan ette, et kui majanduspauk käib ära, siis te ütlete täpselt samamoodi nagu selle pangamaksu puhul, et teie olite puu otsas, kui pauk käis, ja teie oleks küll seda selles koalitsioonis teinud, aga teised ei lubanud.

Suur tänu! Kuna teemat on piisavalt käsitletud, siis ma sulgen läbirääkimised. Head kolleegid! Koos sellega oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Suur tänu ministrile ja kõikidele kolleegidele, kes arutelus osalesid! Oleme jõudnud teise päevakorrapunkti juurde, mis on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" eelnõu 208 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Evelin Poolametsa! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on esitanud eelnõu sündimuse suurendamise meetodi väljatöötamisest.Möödunud Möödunud aastal sündis Eestis 10 949 last, mis on 697 võrra vähem kui aasta varem. See tähendab uut ajaloolist madalseisu Eesti rahvastiku statistikas. Vähenes nii esimeste, teiste kui ka kolmandate laste sündide arv. Esimesed lapsed moodustasid kõikidest sündidest 40%, teised lapsed 34% ja kolmandad lapsed 18%. Eesti sündimuskordaja on 1,31 ning viimased kaks aastat on näidanud statistika tegemise ajaloo madalaimat sündimust. Madala sündimuse taga on mitu tegurit. Praegused sünnitajad pärinevad väikesearvulisest 1990. aastate põlvkonnast, kuid langus on märgatavam, kui ainult sünnituseast lahkuvate naiste arvu vähenemine selgitaks. Sündimuse suurendamine ei saa olla lühiajaline projekt, see nõuab pikaajalist pühendumust ja poliitilisi otsuseid. Eestis on sündimuse kasvuks head eeldused, kuna keskmine soovitud laste arv on tunduvalt suurem kui tegelikult saadud laste arv. Naised soovivad keskmiselt 2,59 ja mehed 2,5 last, mis on üks parimaid näitajaid Euroopas, sarnanedes Põhjamaade, Läti ja Iirimaa omaga. See annab lootust, et perepoliitika abil on võimalik saavutada Eestis järelkasvu tagav sündimus. Statistikaameti 2024. aastal koostatud rahvastikuprognoosi põhistsenaariumi kohaselt elab Eestis 2085. aastal 1,18 miljonit inimest, mis tähendab rahvaarvu vähenemist umbes 145 000 inimese võrra. Kui rännet ei arvestataks, langeks rahvaarv veelgi kiiremini, umbes miljonini. Eestis on rahvastiku järelkasvu puudujääk 10–15%, sest laste laste põlvkonnad on oma vanemate [põlvkonnast] väiksemad. Loomulik iive on negatiivne, surmade arv ületab sündide arvu. Laste saamise ajastus on nihkunud hilisemasse vanusesse, mis muudab sündimuse perioodnäitajat veelgi madalamaks. Summaarne sündimuskordaja on 1,31 last naise kohta. Esmasünnitajate keskmine vanus on võrreldes 1992. aastaga tõusnud seitsme aasta võrra ja korduvsünnitajatel viie aasta Kõige rohkem lapsi sündis eelmisel aastal Harjumaal, kus registreeriti 5355 elussündi. Harjumaa rahvaarv kasvab, samas kui mujal Eestis rahvaarv väheneb. Statistikaameti prognoosi kohaselt väheneb kõigi maakondade, välja arvatud Harjumaa ja Tartumaa, rahvastik 2045. aastaks 15–35%. See viitab sellele, et rahvastiku koondumine suurematesse suurematesse linnadesse jätkub, samas kui maapiirkonnad tühjenevad. Maapiirkondade tühjenemine vähendab omakorda Eestis sündimust, kuna maal elava rahvastiku sündimus on oluliselt kõrgem kui linnarahvastikul. Sisseränne ja selle mõju. Sisserännet nähakse vahel rahva kestlikkuse tagamise ja vananemisvastase meetmena, kuid pikaajaline mõju jääb sageli tähelepanuta. Sisserände abil saab mõjutada rahvaarvu kiiresti kasvu suunas, kuid selle kaugem mõju vanuselisele koostisele on piiratud ning Eesti kogemuse põhjal rahvastiku vananemist süvendav, kuna ka sisserändajad jäävad vanemaks ja nende sündimus on Eesti puhul olnud põlisrahvastiku omast madalam. Praeguse rände puhul on vanuseline koosseis teine kui tavapäraselt. Sisse rändavad pigem keskealised ja meesterahvad. Sisserändel on oluline mõju rahvastiku etnilisele koostisele ja sealt omakorda kultuurikeskkonnale. Statistikaameti viimaste andmete põhjal on sisseränne muutnud Eesti rahvuselist koosseisu. 22% inimestest on vene rahvusest, 68% eesti rahvusest, 5% ukraina rahvusest ja 5% muust rahvusest. Kui taasiseseisvusaja vältel on eestlaste osakaal rahvastikus kasvanud, siis siis viimastel aastatel on see suurenenud sisserände tõttu taas kahanema hakanud. Peamised küsimused sündimuse tõstmise meetmete väljatöötamisel on, kuidas vähendada lõhet soovitud ja tegeliku laste arvu vahel,

Järelkasvu tagamiseks vajalikust madalama sündimuse jätkumisel jääb ka Eesti loomulik iive negatiivseks ning rahvastiku kahanemine ei peatu, mis seab ohtu eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise ning arengu. Juhul kui sündimus väheneb veelgi, siis negatiivne loomulik iive süveneb ja rahvaarv kahaneb prognoositust kiiremini. Kahaneva rahvastiku tingimustes kasvab tööjõu vajadusest tingitud sisserände surve. Piirkondliku ebavõrdsuse püsimisel jätkub rahvastiku koondumine linnadesse. Maapiirkondade mahajäämuse süvenedes väheneb sealne elanikkond prognoositust veelgi kiiremini. Maapiirkondade tühjenemine vähendab omakorda Eesti sündimust, kuna maal elava rahvastiku sündimus on oluliselt kõrgem. Sündimuse puhul on ka spiraalefekt: vähene sündimus täna tähendab vähest sündimust 30 ja 60 aasta pärast. Praeguste suundumuste jätkudes väheneb rahvaarv edasi, ohustades Eesti riigi ning eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimist.

Teoreetiliselt peaks see korda minema igale Eesti kodanikule, vähemalt niikaua, kuni praegune põhiseadus kehtib. Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun!

Meil on olnud mitu aastat järjest valitsus, kes on iga oma sammuga ja iga oma sõnumiga süvendanud iibekriisi. Seda alates sellest, et ta võtab kogu aeg vähemaks lastetoetusi, peretoetusi, ka erinevaid tervishoiu ja huvihariduse toetusi, paneb väikekoole kinni. Need on kõik praktilised sammud, mis tegelikult saadavad välja selge sõnumi, et ärge saage lapsi, ärge kasvatage lapsi, kui kasvatate, olete ise lollid. Sinna juurde käib veel selline ideoloogiline võikus, eks ole, kuidas naised, ma ei tea, paned mündi sisse ja laps tuleb. See ilkuv ja mõnitav hoiak emaduse suhtes on ikka päris jälk.

kui nüüd vaadata, mida on teinud praegune valitsus – on kärpinud peretoetusi, on kaotanud tulumaksusoodustuse teise lapse pealt, on seadnud piirangu vanemahüvitistele –, siis võib öelda, et nii perevaenulikku valitsust pole meil varem olnud. Me oleme tõesti

emasid või sündimust üldse meie sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes rahvastikupoliitika on pakkinud oma portfelli? Ta [rääkis] 3. septembril "Aktuaalses kaameras" sellest, et võtta ära emadelt, veel kodustelt emadelt, ravikindlustus. Ta väidab, et see on põhimõtte küsimus, sest kõik ülejäänud inimesed teevad tööd selleks, et tagada omale ravikindlustus, ja meie ühiskonnana maksame avaliku raha eest kinni selle neile, kelle peres on jõukust sedavõrd palju, et üks vanem võib jääda koduseks ja ei peagi tööl käima. See on meie sotsiaalkaitseministri retoorika, tema vastutab sündimuse eest. Mis signaali see emadele annab? Nii mina kui teie, austatud küsija, oleme seda emarõõmu saanud nautida ja teame, kui palju tööd nõuab inimese kasvatamine ja milline vastutus see on. Selline signaal, nagu poleks laste kasvatamine töö, on naiselt naisele eriti küüniline. Me loeme, kuidas naised ju [küsivad] selle peale, miks ma ei saa valida laste kasvatamist, miks ma ei tohiks olla kodune, miks vaadatakse selle peale viltu. Tegelikult meil ju ühiskonnas seda tehaksegi, halvustatakse kodus olemist, halvustatakse lastele pühendumist.

ole kellegi arvel elamine, vaid see on väga oluline ka riigi mõistes. See on maksumaksja kasvatamine, kui olla sama küüniline kui Signe Riisalo. Nii Mart Helme, palun! Aitäh! Ma ei tea, kas sul on seda statistikat või ei ole ja kas on seda statistikat üldse tehtud, kui on tehtud, siis kas on ka kuskil avaldatud. Aga mina näen, kuidas meie liigume rahvusena rahvusena murdepunkti poole, kust tagasipööramine ei ole enam võimalik, kus rahvastiku vanuseline koosseis on juba selline, et mittefertiilses eas olevad inimeste, asotsiaalsete inimeste, lapsi mittesaavate inimeste kontingent moodustab sedavõrd suure osa rahvastikust, eestlaskonnast, et meil tegelikult ei ole enam võimalik rahvusena elujõuline püsida. On sul sellist statistikat või ei ole sellist statistikat?

Ta ütleb, et me hetkel oleme pöördepunktis. Kui hakatakse tähelepanu pöörama rahvastikukriisile, siis hetkel on veel võimalik midagi muuta,

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Viimased liberaalsed valitsused on väga hästi näidanud oma vaenulikku suhtumist nii lastesse, emadesse kui ka peredesse, kus need lapsed kasvavad. Lastetoetusi on ju oluliselt kärbitud.

Keeruline on mõistlikult argumenteerida selliste mõtete

Aga ma küsiksin teie käest [järgmist]. Kui vaadata Euroopat, siis on siin üksikud näited riikidest, kes tõesti pingutavad, et toetada sündimuse kasvu. Näiteks Ungaris nähakse kõvasti vaeva. Kas te oskaksite välja tuua paar-kolm näidet või paar-kolm asjaolu, mida oleks vaja Eestis kiiresti muuta või mis toetaksid sündimuse kasvule pöördumist? Mis on asjad, mis oleks vaja teie hinnangul kiiresti ära teha? Aitäh,

tagasimaksmisega või vähendada õppelaenu vastavalt laste sündidele. Neid meetodeid on kindlasti veel. veel. Kõige tähtsam on muuta suhtumist, ühiskondlikku suhtumist, mida Kaja Kallase valitsus juurutas, tulles välja teatega, et naised ei ole sünnitusmasinad, et raha sisse ja laps välja. Kõige markantsem on muidugi Siim Kallase väljaöeldu

nagu – ma ei tea, ühesõnaga, raske öelda –, iga aasta toob ilmale lapse nagu … Jah, ma ei taha seda siit puldist välja öelda, seda saab lugeda Reformierakonna kodulehelt Siim Kallase seisukohtade juurest. Aitäh, Rene Kokk, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõsi on see, et viimased valitsused on olnud ikkagi väga-väga halvad oma suhtumises Eesti peredesse ja sellesse, et me tahaksime rohkem lapsi, et meie riik areneks. Seda kuuled ka noorte peredega rääkides. Nad ütlevad, et ütlevad, et sellises ebastabiilses keskkonnas, kus sa lihtsalt ei tea, mis võib sind homme ees oodata, on praktiliselt võimatu planeerida oma peret. Nad massiliselt ütlevad, et tuleb ära minna kuskile mujale riiki, kas või Soome, kus on õiguskindlus ja õigusselgus tagatud ja sa tead, et

minnes kohe esimese asjana perehüvitiste kärpimise juurde. See tekitab tõesti ebakindluse ühiskonnas [ja

ja pereplaneerimine võib jääda selle taha, et oodatakse stabiilsemaid aegu. Mis on veel kurvem, millest räägitakse, [on see], et viimasel ajal on Eesti kodanike väljaränne suurenenud. Aitäh, mõjutab? Mina olen olnud kümmekond aastat gümnaasiumiõpetaja ja mul on olnud õpilastega vestlusi. Nad on öelnud, et õpetaja, kliima ju soojeneb, maakera hukkub – milleks siin veel lapsi? Päris keeruline on olnud neile selgeks teha, et see kliimaärevus on asjatu. Ja kui me [lisame] veel igasugused valitsuse ja vasakpoolse meedia nagu paanika tekitamiseks loodud teemad, siis see mõjutab noorte psühholoogiat väga palju. Kaasa arvatud LGBT-propaganda, mis on nüüd veel hullemaks läinud, kuna see on transpropagandaks üle minemas. Kuidas tundub, kas see on ka üks tegur tegurite kõrval, mis laste saamist mõjutab? Aitäh küsimuse eest! Noored on väga vastuvõtlikud igasugusele propagandale ja üks nendest on kliimahüsteeria. Noored tõepoolest muretsevad. Enne Euroopa Parlamendi valimisi viidi läbi Euroopas küsitlus. Noorte ehk 16–27‑aastaste hulgas oli peamine mure kliima soojenemine. Ka meie ajakirjanduses on väga palju samalaadseid artikleid, kus on juttu sellest, nagu oleks lapse saamine isekas tegu. See ei ole mitte meie järjepidevuse hoidmiseks, vaid jääb mulje, Ma ei tea, mis nende noorte naisajakirjanike peas toimub, kes juba samamoodi mõtlevad, et lapse saamine on midagi väga kahjulikku nii kliimale kui ka tulevikule. Aitäh

kes ka selgitas, et kuna sündimus on drastiliselt vähenenud, on vaja välja töötada riiklikud meetmed, tagamaks põhiseaduse preambulis toodud [kohustuse] täitmine.

Üldiselt sõnas Alis Tammur, et ministeerium on muidugi täiesti nõus sellega, et sündimusega on vaja tegeleda, ja ta kirjeldas antud olukorda.

kasvanud, siis tuleneb see peamiselt Ukraina põgenikest, kes on enamasti lastega naised, mis tähendab, et nad ei ole panustanud sündimuskordajasse. Ilma ajutise kaitsega inimeste sisserändeta oleks sündimuskordaja 1–2% kõrgemal. Võrreldes eelmist – aastatel 2011–2012 – ja praegust – aastast 2022 edasi – sündimuse languse kriisi, siis siis tollel ajal lükkas noorem vanuserühm ilmselt sünde edasi, sest hiljem oli jälle [sündimuse] kasv. Sünnijärjekorra puhul ei ole märgatavaid vahesid esimeste, teiste või enamate laste puhul. Kõikides Põhjamaades ja Balti riikides on sündimus aastal 2022 langenud. Seega, tegemist ei ole ainult Eesti, vaid suurema rajooni probleemiga. Samuti seletas Sotsiaalministeeriumi esindaja, et sündimuskäitumist mõjutavad erinevad tegurid, näiteks stabiilsus ühiskonnas ning turvatunne nii julgeoleku kui ka majanduslikus mõttes. Sündimust toetab ka heaolutase ühiskonnas. Kui on turvaline, siis kasvab sündimus ning kasvab ka kolmandate ja neljandate laste sündimus. Inimese isiklikus elus toimuv on oluline, samuti samuti sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne turvavõrk lastega peredele, eriti riigipoolne. Ja kindlasti on vaja ajakohastada peretoetusi. Arvestades sünnitusea nihkumist, on eriti tähtis terviseteemadega tegeleda, eriti vaimse tervisega

arvas, et need tegurid peaks Sotsiaalministeerium ikkagi põhjalikult ja detailselt läbi töötama ning panema paika meetodid laste sündimuse suurendamiseks. Sotsiaalministeeriumi esindaja vastas, et nende meetmete paikapanemiseks on Sotsiaalministeeriumis valmimas peresid puudutav tervikanalüüs. Samuti tekkis arutelu toetuste ajakohastamise üle ning Sotsiaalministeerium tõi välja, et hapramas olukorras inimeste toetusi ajakohastataksegi. Riina Solman uuris, kas Sotsiaalministeeriumil on kavas läbi viia lapse‑ ja peresõbraliku hoiaku kujundamise kampaaniaid. Sotsiaalministeeriumi esindaja vastas, et jah on. jah on. Pere‑ ja lapsesõbralikkusele on senisest oluliselt rohkem vaja tähelepanu pöörata. On olemas peresõbraliku tööandja märgis, on algatatud papside taskuhääling. Teadlased on juhtinud ammu tähelepanu, et mõtlema ei pea ainult suurtele peredele, vaid eelnevalt tuleb jõuda ka esimese lapse sünnini. Oluline on mõelda, kuidas saaks noori paremini toetada. Õnne Pillak, tolleaegne sotsiaalkomisjoni esimees, lausus, et elatisabi tõuseb järgmisel aastal ja vanematele suunatud koolitused saavad samuti lisarahastust. Proua Helmen Kütt tõstis esile selle, et toitjakaotuspensioni osas on tehtud oluline muudatus ja see ei sõltu enam kaotatud vanema palga suurusest, ning avaldas muret, et noortel peredel on keeruline peret planeerida, kui on mure eluaseme ja pangaintresside tõusu pärast. Loomulikult on see oluline küsimus ja probleem on olemas, nentis Sotsiaalministeeriumi esindaja, ja mitte ainult intressitõusu valguses, vaid see oli noorte jaoks juba enne problemaatiline.

on olnud. Sotsiaalministeeriumi esindaja selgitas, et on olemas rahvastikupoliitika valitsuskomisjon, mille eesmärk on ministeeriumideülene koostöö. Arutleti ka selle üle, kas ühiskond on peresõbralik või üldiselt üksteise suhtes sõbralik, ja leiti, et sõbralikkust võiks rohkem olla ühiskonnas.

menetluslikud otsused olid sellised, et teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 10. oktoobril 2023. aastal, see oli konsensusega, teiseks määrata juhtivkomisjoni esindajaks Õnne Pillak, samuti konsensusega.

Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! See protokoll, mis te ette lugesite, vastab tõele. Viibisin ise nende arutelude juures ja tänan, et te seda nii põhjalikult ette kandsite. Aga ma teile, ütleme, hea kolleegina ütlen, et see õigustus,

proovisin teha nii hästi või halvasti, kui ma oskan. Varro Vooglaid. Suur tänu! No me kõik teame, mis sellest eelnõust saab. Mõne hetke pärast tulevad teie koalitsioonikaaslased siia saali ja saadavad selle prügikasti nagu kõik opositsiooni esitatud eelnõud, eks. Aga mõtlesin küsida, et äkki te selgitate, kuivõrd Eesti on ju ilmselgelt sügavas demograafilises kriisis, kas komisjoni istungil ka kõlas selliseid põhjendusi, ratsionaalselt veenvaid põhjendusi, millest võiks nähtuda, tõepoolest on mingisugune märkimisväärne põhjus mitte toetada üleskutset töötada välja sündimuse kasvatamise meetmete pakett. Aitäh! mina ei oska öelda, kas seda ettepanekut toetatakse või mitte. See selgub alles mõne aja pärast. Mina kandsin ette, mis komisjonis räägiti.

Te olete siin rõhutanud mitu korda, et te kandsite ette seda, mis komisjonis räägiti. Mul siiski lipsas kõrvust mööda, et enne, kui te ütlesite, et sõbralikkust võiks ühiskonnas rohkem olla, kas see oli kellegi arvamus komisjonis või see oli teie isiklik lisandus komisjonis arutatule.

arvamus läbi käis Sotsiaalministeeriumi esindaja poolt. Mart Helme, palun! Aitäh! Ma küsin teie arvamust, mitte komisjoni arvamust, sest komisjonis kindlasti ei arutatud seda, mida ma küsin. Ma küsin konkreetselt niisugust asja. Maailmas on üle 8 miljardi inimese. Eestisse on eestlasi jäänud üle 800 000.

Kas te arvate, et teil ka mingi positsioon selles riigis saab olema poliitikuna, kohaliku omavalitsuse juhina? Me ju näeme, kuidas kohalikes omavalitsustes võõrad võimu võtavad järjest ja järjest. See on minu isiklik küsimus teile: mis te arvate, mis Eestist Eestist kui eestlaste riigist järgi jääb, kui te kõige siirama kavatsusega esitatud eelnõu, millega [soovitakse] eestlastele jätta võimalus oma riiki pidada, prügikasti saadate? Aitäh! Ma pean veel kordama, juba kolmas kord, et minu positsioon antud eelnõu ettekandmisel ei ole esitada isiklikke seisukohti, vaid kanda ette seda, mida komisjonis arutati. Seda ma olen teinud siin nii hästi või halvasti, kui ma oskan. Aitäh!

voorule vaatab meie töö- ja kodukorra seadus. Kas põhimõtteliselt on töö- ja kodukorra seaduse alusel lubatud komisjonipoolsel ettekandjal esitada isiklikku seisukohta? See piirang, ma usun, ei tule ju töö- ja kodukorra seadusest, aga ma ei ole ka nii tugev selles. Kui see töö- ja kodukorra seadusest ei tulene, siis

kui me üritame mingitki debatti pidada. Ma saan aru, et see tuleb protseduurist, ma saan aru, et see tuleb kodu- ja töökorrast, aga lihtsalt hinnanguliselt võiks siiski lugupeetud ettekandja, selle asemel, et tuimalt öelda, et see ei ole tema asi vastata Riigikogu liikme küsimusele, kolleegi küsimusele, lihtsalt tuimalt teatada, et seda komisjonis ei arutatud … Minu küsimus, nagu ma ütlesin, läheb lihtsalt prügikasti. Jah,

aruteludes täpselt välja toodi. Protokollis kirjeldatu on tõene ja tollele hetkele vastav. Kindlasti ei ole keelatud oma seisukohta avaldada siin puldis, kui see tahe on olemas.Nii,

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saalisviibijad! [Te], kes jälgite meid interneti vahendusel! Ja ametnikud! Aitäh, et veel sel hilisel õhtutunnil siin olete ja kaasa elate teemale, mille on tõstatanud hea EKRE kolleeg ja millele ma ka südamest kaasa elan! Aitäh selle eest!Nagu ma enne ka küsimuses märkisin, poliitika signaalide kunst. Milliseid signaale rahva valitsejad Toompealt või mujalt oma otsustuskogudest rahva poole saadavad, neid rahvas ka kätte saab ja nende järgi oma otsuseid teeb. Me teame, et aastaid on sündimus tugevas languses. Nii läheb edasi järgmised kümmekond aastat, sest sünnitusikka on jõudnud väiksemad põlvkonnad, ja nagu me teame, saadakse järjest vähem lapsi. See kõik vastab tõele.Kas Kas poliitikaga kui signaalide kunstiga ümberkäimine ei toimu elevant portselanipoes kombel? Toimub küll, sest tänapäevases euroopalikus riigis peaks igal naisel olema võimalikult vähe takistusi valida endale selline elu, nagu ta soovib. Kui naine tahab, võib ta keskenduda ainult karjäärile ja üldse mitte lapsi saada. Kui ta tahab, siis võib ta ühendada karjääri ja pereelu. Mina olen seda niimoodi teinud. kui ta tahab, siis ta pühendab end täielikult laste kasvatamisele. Aga sotsiaalkaitseminister, kes vastutab rahvastikupoliitika eest, tahab selle viimase variandi ära võtta. Ta on välja käinud, et alates 2026. aastast lõpetaks riik ravikindlustuse tasumise kodus lapsi kasvatavate abikaasade eest, kes on üldjuhul ju naised. Riisalo plaan on kodus laste kasvatamisele pühendunud emad kategoriseerida muiduleivasööjateks, kes tuleb tootvale tööle suunata, sest kui nad tööle ei lähe, ei saa nad ka vajalikku riiklikku arstiabi. Ta võrdsustab lapsi kasvatanud emad kasutute inimestega. Sotsiaalkaitseministri sõnakasutus 3. septembri "Aktuaalses kaameras" oli võib-olla veidi viisakam, aga mõte jäi selliseks. Ma kordan seda veel. See on põhimõtte küsimus, sest kõik ülejäänud inimesed teevad tööd, selleks et tagada omale ravikindlustus, ja meie ühiskonnana maksame selle avaliku raha eest kinni neile, kelle peres on jõukust sedavõrd palju, et üks vanem võib jääda koduseks ja ei peagi tööl käima. Selline on signaal Eesti Vabariigi sotsiaal[kaitse]ministrilt lapsi kodus kasvatavatele emadele. Kas ta ei tule selle peale, ma küsin, et lastega koju jäämine ei tulene jõukusest? Enda vaevamine mitme väikse lapse kõrvalt sobiva töö otsimise, lapsehoidjate, sõime sõidutamise ja muu logistikaga võib võtta kokkuvõttes palju rohkem aega kui kodus lastega olek. See on ka tegelikult lastele tervislikum, kui nende oma ema saab kodus neile hoolt ja armastust ning ka esimest haridust pakkuda. Minu hinnangul üritab sotsiaalkaitseminister oma väljaütlemistega tekitada meelega klassivaenu nende emade vastu, kes oma lapsi kodus kasvatavad. Seda ta tegi tegelikult ka siis, kui kärbiti peretoetusi. Sõnamurdlikult, muuseas, nii nagu eelnõu ettekandja meenutas, et ühel päeval lubas lahkelt, esines ise selle ja järgmisel hetkel võttis selle tagasi ja andis peredele ebakindlaid signaale. Sealjuures ei kohtunud ta sihtgruppidega. Lasterikaste perede esindusorganisatsiooni esindajatega võib-olla telefoni teel, võib-olla silmast silma, aga mitte nende inimestega, kellelt ta konkreetselt neid tulusid kärpima läks ja kes olid [nende tuludega] arvestanud. Eriti valus on sotsiaalkaitseministri samm nende kärbetega seotud lastega perede jaoks selle tõttu, et ta ei võta peredelt mitte üksnes raha, vaid naistelt võetakse vähemaks ka valikuvabadusi elada selliselt, nagu nad soovivad ja nagu nad seni on elanud. See põhjendus naiste valikuvabaduse äravõtmise kohta, et alternatiive ei ole – me teame ju väga hästi, et on. Ja kust me seda teame? Eesti on rahvusriik ja me oleme siin saalis konservatiivsemate jõududega seisnud aasta-aastalt selle eest, et see oleks nii ka tulevikus. Kõik meie eelkäijad on seisnud selle eest, et siin maakamaral räägitaks erinevatele vallutus‑ ja venestamislainetele vaatamata endiselt eesti keelt … Ma palun lisaaega. ja viljeletaks rahvuskultuuri. See on meie eelkäijate kallihinnaline pärand meile, millega kaasneb kohustus oma keelt, kultuuri ja rahvust hoida ja ka edasi kanda.Eestikeelsele haridusele üleminek on juba alanud ja ei ole nii, nagu meile näitavad plakatid kollasel taustal sinise oravaga, et see on kellegi teene. Kaja

rääkinud. Ja me ju teame, et rahvastikuteema on oluline. Inimkapital on ju tuleviku tööjõud, maksude maksja, tulude tooja riigieelarvesse, tänu millele saab meie riik üldse kesta üle aegade. Ja miks siis sellisel ajal [lõpetada] rahvastikukriisi probleemkomisjoni [töö], kaotada rahvastikuministri positsioon, pakkida rahvastikupoliitika Sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkaitseministri portfelli, kust seda võetakse kaks korda aastas välja, [kui tuleb valitsuskomisjon, kus sõnagi ei räägita sündimusest ega demograafiast, aga kõigest muust räägitakse oi kui palju ja lihtsalt tulemuseta?

Ja me laseme tegelikult, välja arvatud siin saalis, mööda need uudised, et iga aastaga rahvaarv kahaneb ning kõrge suremus ja viimaste aastatega samale tasemele jäänud sündimus tingivad juba mitu järjestikust aastat negatiivset iivet. Sellele vastukaaluks kuvatakse meile positiivset rändesaldot, et riiki saabub elama rohkem inimesi, kui siit lahkub. Ja viimastel aastatel langes isegi see positiivne rändesaldo. Sealjuures ma tuletan meelde – kas te mäletate seda? –, et enne, kui Venemaa ründas oma oma verise agressioonisõjaga Ukrainat ja meile saabusid sõjapagulased, oli juba Eestis immigrantrahvastiku osakaal 33%. Meil Eestis sarnaselt lätlastega oli võõrrahvastikku juba sellisel tasemel enne Ukraina sõda. See on kõrgem kui kusagil Põhjala riikides. Kui tuuakse näiteid sellest, et Põhjala riikides on ka nii ja naa, siis see ei ole mitte mingisugune võrdlus. Meie järelkasvu küsimuse puhul ei tiksu aeg meile soodsalt, vaid see lendab. Ning murekohaks on ei rohkem ega vähem kui põhiseaduse peamine säte, eesti keele, rahva ja kultuuri säilimine. Seepärast ma kutsun üles saadikuid, kes vaatavad meid praegu ilmselt sidevahendite kaudu: lõpetage ära, saage aru, ärge visake seda eelnõu prügikasti!

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid siin saalis ja kõik, kes meid ekraani vahendusel vaatavad – nii koalitsioonisaadikud, keda siin saalis ei ole praegu, kui ka

mille sisu on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja ja esitada Riigikogule seaduste eelnõud, millega luuakse keskkond, mis toetab sündimuse kasvu Eestis.Seda

ja eks need meetmed ole ju ka oma mõju avaldanud. Meil on vanemapalk ja meil on suurperetoetused, lastetoetusi on tõstetud. Tõepoolest võib ju öelda, et raha eest lapsi osta ei saa. Aga mida saab alati riik rahaga teha, on see, et riik saab luua turvalise keskkonna. Riigi suhtumine ongi see turvavõrk, mida naised näevad, mida pered näevad ja mis viisil või teisel kallutab naisi

kärpimiste vallas, mis ikkagi suures osas tuleb perede arvelt, laste arvelt, siis võib täiesti kindlalt öelda, et see on üks lastevihkajalik valitsus. On korduvalt räägitud, et meil ei ole mingit õigusselgust, meil ei ole mingit kindlustunnet. Lasterikastesse peredesse suhtumine on halvustav,

mis signaali – siin hea kolleeg Riina Solman kasutas head terminit "signaliseerimine" – see saadab ühiskonda, saadab inimestele, saadab naistele, saadab peredele? on ühene: ärge saage lapsi! Ärge saage! Teil ei ole neid vaja, riigil ei ole neid vaja, kellelegi ei ole neid vaja! Indoktrineeritakse noori mõtlema, et lapsi pole üldse vaja saada: ärge saage lapsi, lapsed on koormaks! Vaatame, mis toimub meie meedias. Näiteks selle

"Oh kui kohutav, kuidas ma pidin lastega koju jääma, kui kohutav, ma ei saanud tööle minna, oh kui kohutav see ja oh kui kohutav too on seotud lastega". Ja siis me imestame, miks meie sündimus on langenud nii dramaatiliselt, nii drastiliselt. Ma palun kolm minutit lisaaega. Piiks vist käis ära. Kolm minutit lisa[aega]. Ja tegelikult meil on kolm asja, mis annavad meie demograafiale ja rahvuskehandile surmahoobi. Üks on migratsioon, seda on täna nimetatud ka rahva väljavahetamiseks, mille sisu ongi see, et meil oma lapsi ei sünni ja meie valitsus teeb kõik selleks, et oma lapsi ei sünniks. Aga samal ajal tulvab meile rahvast sisse ja valitsus teeb kõik selleks, et võõrad saaksid siia tulla ja siin ennast hästi tunda. Ja see ei saagi lõppeda hästi. Vananemine on teine protsess, mis mis rahvuskehandi hävingule kaasa aitab. Ja kui meil ei ole midagi, mis seda vananemist kuidagigi tasakaalustaks, siis on ju selge, et me läheme selle protsessiga allamäge. Ja kolmandaks väljaränne. Me loeme iga päev uudistest, kuidas järjekordne pere lahkub Hispaaniasse, järjekordne pere on ostnud endale kinnisvara. Me vaatame sotsiaalmeedias, kuidas inimesed müüvad oma kodusid, inimesed annavad ära oma kodust vara. vara. Võib ju mõelda, miks nad nii lahkeks on läinud. Aga kui hakata süvenema, siis on selge, et nad lähevad Eestist ära. Ja kes lähevad Eestist ära? Noored inimesed lähevad Eestist ära. Vanemad inimesed ei lähe enam kusagile, neil pole kuhugi minna, neid ei vaja enam keegi. Aga noored lähevad ära.

tagasi pöörata. Ja see otsuse eelnõu on üks samm selles suunas, et

ette! Reformierakond armastab rääkida sellest, et ümbritsev keskkond peab olema selline, et pered tahaksid ja julgeksid lapsi saada, et naised julgeksid sünnitada. Räägitakse stabiilsusest, aga nad teevad ise kõik risti vastupidi oma maksupoliitika ja perepoliitikaga. Just kuulsime, kuidas tasuta kõrgharidusele tahetakse sisse seada igal aastal 500-eurone riigilõiv. No kust meil tuleb siis kõrgharitud noor ja kõrgharitud rahvas?

Ma ütlen veel kord, riigi tõeline jõukus ei tule uutest maksudest, vaid tuleb oma inimestest, oma rahva kasvust. Ja oluline selles on pikk perspektiiv. Nii et investeerime lastesse, investeerime peredesse, siis saame tõeliselt rikkaks. Palun kõiki seda eelnõu tulla toetama! Aitäh! Aitäh ettekandjatele! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Nii et asume lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

Panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Sündimuse kasvatamise meetmete väljatöötamisest" eelnõu 208. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

on 14 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 208 on tagasi lükatud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 321 esimene lugemine. Kutsun ettekandeks pulti algatajate esindaja Rene Koka. Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid siin saalis ja oma tubades! Ja kõik, kes meid vaatavad

Eelnõu eesmärk on tagada põllu- ja metsamaa jäämine võimalikult suurel määral meie endi Eesti kodanikele.Aastaid on Eesti põllumehed ja üldse riik olnud olukorras, kus maa hinnad järjest kallinevad ja meie oma põllumehed ei ole enam konkurentsivõimelised ega suutelised maad Eestis ostma. See on üks aspekt. Teine on see, et me räägime palju sellest, et tuleb panustada ja teha kõik selleks, et Eesti oleks kaitstud ja turvaline paik ja suudaks iseennast ka toidujulgeoleku mõttes ära toita.

inimesed ja ettevõtjad. Ja miks see olukord selline on? Miks on huvi Eesti põllumaa vastu, ma ütleksin, päris suur, on see, et täna on Eesti maa hinnad

Seadusemuudatuse eesmärk on piirata põllumajandus- ja metsamaa omandamist välismaalastel, nagu ma enne ütlesin, tuua konkreetselt seaduses välja põllumajandus- ja metsamaa tehingu õigustatud subjektid ning tunnistada kehtetuks kolmandate riikide kodanikke ja juriidilisi isikuid käsitlevad sätted. Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu ... Vabandan. Eelnõu ei sisalda Eesti õigusaktides varem kasutamata termineid. Seaduse rakendamine ei too kaasa täiendavaid kulusid ja seadus jõustub üldises korras. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.

et] menetleme seda seadust edasi. Kui on ettepanekuid, siis saame neid menetluse käigus arutada. Aga see seadus kindlasti on väga oluline, väärib vastuvõtmist ja seda tuleb kindlasti ka teha. Aitäh! Teile on ka mõned küsimused. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kas on teil näiteid tuua Eesti naabrite juurest, Lätist, Leedust, Soomest? Kas ka nendes riikides on mingeid analoogseid seadusi ja kitsendusi vastu võetud ja kuidas need toimivad? Aitäh,

kuidas kogu see regulatsioon üle vaadata. Soome on saanud väga selgelt aru, et ühel hetkel maade müümine peamiselt Venemaa kodanikele on läinud käest ära,

neid otsuseid ja samme meie lähinaabritelt lähiajal tuleb, nii et kindlasti on mõistlik teha seda meil kõigil ühiselt, sest et need potentsiaalsed ohud on meil naabritena ühised. Martin Martin Helme, palun! Aitäh! Kahtlemata on ühest küljest tegemist puhtalt julgeolekuaspektiga, eks ole. Kõik need poliitilised jõud, kes siin "Slava Ukraina" karjuvad, on tegelikult Eestisse lasknud kaugelt üle 100 000 kontrollimata taustaga peamiselt vene keelt rääkiva inimese ja nendel on siin kinnisvara ostmine väga lihtne. Ja just see, et me ei kaitse taristu ümbrust, on tegelikult skandaalne. Aga siin on veel teine aspekt ka juures.

Või noor põllumees ei saa põllupidamist alustada, sest no kuramus, maa hind on nii kallis, et pole kuskilt otsast alustada. See ju peaks meile ka korda minema. Aitäh! Väga hea küsimus. Nagu ma oma ettekandes ka ütlesin, tõesti on üks väga oluline aspekt see, et needsamad,

See probleem on suur ja me ei peaks toetama sellist käitumist. Me peaksime ikkagi seisma selle eest, et maa oleks võimalikult kättesaadav ja meie, eestlaste valduses, sest keegi teine meid aitama ei tule, kui ühel päeval meil peaks abi vaja [minema]. Loodame, et seda päeva kunagi ei tule, aga kui meil peaks olema vaja abi oma riigi kaitsmisel, siis on väga oluline, et meie inimesed omavad meie Eesti maad. Me Me ju teame kõik seda, et kõige rohkem hoiab ja kaitseb [riiki] see inimene, see kodanik, kes omab vara, kes omab kinnisvara, kellel on pere siin. Temal on, mille eest seista ja mida kaitsta. Aga inimest, kellel ei ole mitte mingeid juuri, mitte mingit seost peale ühe korteri või hektari maa omamise siin välismaalasena, ei huvita see absoluutselt, peale ärilise huvi saada [kinnisvarast] kasu kas hiljem müües või rendituluna.

sellepärast et välismaalased on ära tabanud selle, et Eestis saab maad, mida rohkem juurde ei teki,

Ja see raha, mis tuleb, ei ole alati hämar. Ajasin jälgi ja selgub, et rahastaja on Prantsusmaa erakapitali investeerimisfond, mis pärast omandab ka osaluse. Küsimus on nagu selles, et maaomanikega käiakse praegu läbi rääkimas ja nad praktiliselt muidu annavad [maa] ära, et tuulikut püstitada.

Mina endise keskkonnaministrina tunnen tõsiselt muret selle pärast, et me tahame neid liigselt leevendada. Mul ei ole midagi selle vastu, et bürokraatiat vähendada. Bürokraatiat tulebki vähendada ja, kus võimalik, ka mõistlikult protsessi kiirendada. Ma olen selle poolt.

Aga selge on see, et meie naabrid, nii Läti, Leedu kui ka Soome, nagu ma enne näite tõin, mõtlevad väga tõsiselt selle peale, sest varasemalt oli olukord hoopis teine. See olukord, millesse me täna oleme

nende tegijad ja raha tulevad välismaalt. Ja nüüd meil on ka riiklik eriplaneering, mis lülitab välja kogukonnad ning kohalikud inimesed.

Mismoodi me need pärast tagasi saame? Minul mingit lahendust ei ole. Kuidas sina sellesse suhtud? On siin mingi lahendus tulevikus välja pakkuda või ongi nii, et läheb ära võõrastele ja eestlane on oma maast ja merest ilma? Aitäh küsimuse ja konstateerimise eest! Kahjuks tõesti tundub, et sinnapoole me liigume. Aga esimese asjana tuleb jälle öelda kõigile maaomanikele

Tark peremees vaatab pikka perspektiivi. Kui te selle otsuse olete teinud või tegemas, et oma maa peale [lasta] panna kas tuulepark või ka päikesepark,

mis on tekkinud siin viimaste aastate poliitika tõttu. Aga kindlasti on minu soovitus see, et inimesed, ärge müüge. Kui te üldse kokkuleppele jõuate võimalike tootjatega, siis jääge maa omanikuks ja rentiga. Siis teil on võimalik vähemalt see maa ühel hetkel enda pere valdusse tagasi saada.

Anti Poolamets, palun! Hea ettekandja! Juulis 2020 oli selline uudis, et valitsus seadis oma tööplaanis eesmärgiks leida võimalusi maa ja metsa müügi piiramiseks välismaalastele ning eelistada rentimisel kohalikku tootjat. Valitsuse tööplaanis sätestatud punkt tuli EKRE valimislubadusest piirata metsa ja põllumaa müüki. See oli vajalik eestlaste maaomandi ja peremehestaatuse säilitamiseks. Maaeluministeeriumist hakkas tulema vastupanu: ei saa niiviisi, ei saa naamoodi. Nüüd ongi küsimus selles, kuidas "ei-ametnike" vastupanu ületada. Mäletame, et seal oli igasuguseid reformierakondlasi. Üks oli nimega Lemetti, kes viskas mürske vasakule-paremale, lammutas ministrit

Aitäh, Anti, selle küsimuse eest! Esimene väga oluline aspekt on see, et minu hinnangul selleks, et kogu Eesti riigis saaks uuesti ametkonnad pöörata Eesti riiki ja rahvast väärtustavale kursile tagasi, peaks olema võimul ühe valimistsükli. Selle aja jooksul saab

Tuleb pingutada selle nimel – ja rahva toetust, ma loodan, me saame pärast kõike seda, mis siin täna toimub meie maksutõusude ja suhtumisega –, et EKRE uuesti

võib-olla ka kogemata, et [võiks] rendilepingu sõlmida 50 aasta peale. Ma usun, et see on mõistlik, kui on tegemist põllumaaga, aga kui sul selle maatüki peal on teletornikõrgune betoonkoloss, siis seda ei ole ilmselt võimalik teha.Aga

tuleb ära fikseerida kohe alguses kõik, mis 50 aasta pärast saab. Kui maaomanik või tema pärijad ei taha enam seda sinna, siis mis sinna maa peale jääb? Kas see tuulik jääb sinna püsti või on kokku lepitud, et see tuulik võetakse sealt ära, [võetakse maha] kõik kuni vundamendini, vundament kaasa arvatud,

Kui me paneme selle kuskile rekultiveeritud karjääri, mis on ammendatud, ja see kedagi ei häiri seal, no las ta siis olla seal. Aga kui me paneme selle elumajade juurde või paneme kuskile rannikualadele, kus see lisaks öko[süsteemile] rikub ära inimeste elukeskkonna, siis on see täiesti teine vaade. Aga mures olen ma täna sellepärast, et et see niinimetatud Kliimaministeerium ja selle ametnikud on minu arvates pandud ikkagi väga raskesse olukorda. Kui oli tegemist selgelt Keskkonnaministeeriumiga, siis – see võib meeldida või mitte meeldida – need inimesed seisid valdavalt ikkagi selle et vaadata keskkonnaaspektist kõiki neid asju ja kaitsta keskkonnavaadet. Täna ma komisjonides tajun seda, et endised Keskkonnaministeeriumi ametnikud tänases Kliimaministeeriumis

ja põhjendab, miks on selle karjääri avamise avalik huvi nii suur, et see tuleb kindlasti avada. Varasemalt oli skisofreeniline olukord, kus keskkonnaminister oli ühelt poolt kohustatud selle valitsusse viima,

Rohkem teile küsimusi ei ole. Komisjonipoolse ettekandega ootame siia pulti maaelukomisjoni esimeest Urmas Kruuset.

samamoodi seda komisjonis käsitleti. Pean siin silmas eelnõu esitlejate eesmärke. Selle tõttu on mul väga lihtne öelda, et see arutelu ei olnud väga pikk. Aga võeti vastu menetluslikud otsused, mis peegeldavad seda arutelu, mida me siin eelnevalt kuulsime.

kuna eelnõu käsitlemise võimatuse tõttu lükkus see edasi, tegi juhatus otsuse see panna tänasesse päevakorda. Nii et oleme siin seda otsust täitmas. Teiseks tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada.

See on lühidalt võetuna kõik selle eelnõu menetlusest meie komisjonis. Küsimusi teile ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sõna saavad fraktsioonide esindajad. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 321 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 30. september kell 17.15. kell 17.15. Meie tänased päevakorrapunktid on ammendunud. Nüüd on vaba mikrofon ja kõigil soovijatel on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks.Rain Epler, küll olid natuke kiirem, aga palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Nagu juba ilusaks traditsiooniks on saanud, kajastan pisut seda, mis maailmas toimub, aga mis Eesti meediasse ei jõua.Kõigepealt sissejuhatuseks nii palju, et liberaalid üle maailma ei väsi rääkimast sellest, kuidas tuleb olla salliv ja hooliv, aga ka sellest, et demokraatia on ohus ja seda tuleb kaitsta. Paraku olukorras, kus demokraatlikud protsessid siin- ja sealpool ookeani kipuvad viima konservatiivide eduni, ei meeldi liberaalidele enam demokraatia ja kaob ka soov olla salliv.Nagu

üritab konservatiivset maailmavaadet aina rohkem maha suruda ja konservatiivide edu takistada. Mõned näited. Teatavasti möödunud nädalal toimus palju tagasisidet ja kumu tekitanud debatt Trumpi ja Harrise vahel Ameerikas. peavoolumeedia pasundab sellest, kuidas Trump olevat esitanud hulgaliselt valeväiteid. Kõigepealt tuleb öelda, et Harrise valeväiteid moderaatorid isegi ei kontrollinud. Ja see, et Trump see, et Trump esitas valeväiteid, on ka mitmes aspektis ümber lükatud. Aja kokkuhoiu mõttes toon vaid ühe näite. Trump väitis debatis, et Harris toetab riigi kulul soomuutmisoperatsioonide läbiviimist illegaalsetele immigrantidele, kes viibivad vanglas. Seda püütakse valena näidata, aga tegelikult on CNN – te leiate selle üles, kui otsite, nende lehel on see siiamaani üleval – kirjutanud sellest, kuidas 2019. aastal, kui Harris alustas oma presidendikampaaniat, aastal kandideerida – temast ei saanud hiljem kandidaati –, küsiti temalt otse, kas ta toetab riigi tasutud soomuutmisoperatsiooni vanglates viibivatele immigrantidele. Harris vastas, et ta toetab poliitikat, mis tagab selle, et föderaalvanglates viibivad vangid ja illegaalsed immigrandid saaksid meditsiiniteenust, sealhulgas kirurgilist sekkumist soo muutmiseks. Isegi Ameerika president Joe Biden otsustas hiljaaegu Trumpi toetada, kui ta pani Trumpi kampaaniamütsi pähe möödunud nädalal. Aga võib-olla ta ei otsustanud toetada. Võib-olla ta, nagu tal viimasel ajal juhtub, ei saanud täpselt aru, kes ta on ja kus ta on. Tuleme Euroopasse. Ajal, mil inimesed, valijad üle Euroopa aina rohkem ütlevad, et immigratsioon tuleb peatada, selle probleemiga tuleb midagi ette võtta, käituvad vasakpoolsed risti vastupidi. Ühendkuningriigis vangistatakse inimesi, kes avalikult avaldavad arvamust liiga leebe immigratsioonipoliitika vastu. Laupäeval Itaalias taotlesid prokurörid asepeaminister Salvinile kuueaastast vanglakaristust selle eest, et ta 2019. aastal ei lasknud illegaalseid immigrante täis laeval randuda. Ja kui Itaalia peaminister Meloni esines Salvinit toetava avaldusega, siis loomulikult leidus vasakpoolne, täpsemalt Itaalia Demokraatliku Partei liider, kes süüdistas Melonit mitmes surmapatus. Energeetikast ka. Ameerikast tuli möödunud nädalal uudis sellest, et on läbi viidud päris põhjalikud analüüsid, hindamaks võimalusi suletud või suletavate kivisöejaamade tuumajaamaks ümberehitamiseks. Tulemused on rõõmustavad. Sõltuvalt jaama suurusest sobib selliseks ümberehituseks 79–100% jaamadest. Sellise asenduse puhul oleks kulude kokkuhoid 15–35%. Kui me mõtleme Eesti kontekstis, siin räägitakse umbes miljardilisest investeeringust, siis võimalik kokkuhoid oleks 150–350 miljonit, kui me asendaks mõne amortiseerunud põlevkiviploki. Kui ma olen tõstatanud küsimuse, et analüüsiks seda, siis on millegipärast vastuseks vaikus. Ilmselt leidub palju inimesi, kes tahaks ikkagi uut asja ehitada. Tuleb rohkem betooni valada! Ja viimane uudis, et veidi lõbusamalt lõpetada. Möödunud nädalal tuli kuulsaimal AI-tegelasel ChatGPT-l välja See olevat nüüd palju võimekam kui senised versioonid. Nii et eks te saate ise mõelda, kas siin puldis rääkisin praegu mina või oli see kõik AI poolt abistatud. Aitäh! Järgmisena Kalle Grünthal. Eestimaa rahvas! Järgnev jutt peaks huvitama eelkõige Järvamaad ja Järva valda, aga ma usun, et see ei jäta ükskõikseks ka tervet Eestimaad.

eriti tulusa projekti enda jaoks. Nende eesmärk on Järvamaale lähiaastatel püstitada, täpsemalt Järva valda, 109 tuulegeneraatorit, mille igaühe tipu kõrgus on arendajate soovil kuni 270 meetrit. Teletorn! Ja ühe arendaja, Vindr Balticu ettevõtte juhi Marko Viidingu sõnul on Järva vallas tehtud uuringute järgi väga hea tuulevaru ja see tundub hea mõte. Vaatasin huvi pärast ka selle arendaja tausta. Ettevõte on loodud 2021. aasta novembris ja kapitali suurus on 5104 eurot. Ilmselgelt sellise raha eest sellist asja ikka ei tee. Vaatasime edasi siis. Selgub, et selle tegelik omanik on Vindr aktsiaselts, kes arendab tuuleenergiaprojekte Norras ja Rootsis. Sealt on ta laienenud ka teistesse Põhjala ja Balti riikidesse. Muuseas, see ei ole ka lõplik omanik,

kes on valmis finantseerima 109 tuulegeneraatorit. Vaatasin huvi pärast ka InfraVia tausta ja selgub, et tegemist on Pariisis asuva Prantsusmaa erakapitali investeerimisfondiga. Investeerimisfirma omandab muuseas ka osaluse selles infrastruktuuri- ja tehnoloogiakasvuettevõttes. Ehk siis tuleb Eesti mees ja teeb kaupa, kuid tegelik omanik on hoopis prantslane.

Mis siis meile jääb? Praegu juba peetakse läbirääkimisi maaomanikega, et see maa endale saada. Ja kui see on saadud, siis eestlastele jäävad ainult pastel ja kannel. Miks? Sest meile jääb selles protsessis vaid talumistasu, nagu ütles Järva vallavanem härra Tammik. Talumistasu puhul liiguvad väga suured rahad ja siis kurdetakse, et näed, vallas ei ole raha õpetajate palkadeks, teede remondiks ja nii edasi. Täielik rumalus! Sisuliselt tähendab see tegevus, mida praegu tehakse, ikkagi okupatsiooni, millega võetakse Eesti rahvalt ära tema väärtused. Küll ilma tankide ja kahuriteta, natuke peenemal viisil. Ja just niimoodi käitusid ka kunagi maadeavastajad, omal ajal, kui nad jõudsid kuskile pärismaalaste juurde, kus riidehilpude vastu saadi kulda, teemante või muid väärtuslikke asju. Põhiseaduse § 5 ütleb tegelikult otse ära, Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Ja põhiseaduse kommentaar ütleb väga selgelt, et sinna hulka arvatakse ka õhk. Nii et me anname mitte millegi eest ära oma rikkuse ja lisaks kaotab Järvamaa loodus muidugi ainulaadsuse. Kusjuures on valitud kõige nõrgem lüli. Järva valla volikogu teeb otsuse, mida hiljem hiljem ei ole võimalik enam tagasi pöörata. Kutsun volikogu sellest keelduma. Aitäh!